Prije nego što nastavimo s radom, pozdravio bih u ime svih vas, učenice i učenike Osnovne škole Markuševec iz Zagreba, dobro nam došli. Sada idemo dalje. Na redu je klub zastupnika Živog zida i Snage, poštovani kolega Ivan Vilibor Sinčić, izvolite. Hvala vam predsjedavajući. Danas je na dnevnome redu izbor novog povjerenika ili povjerenice za informiranje. Kad govorimo o povjereniku i povjerenici za informiranje, govorimo prije svega, o transparentnosti. Taj položaj je uvijek nekako na razmeđi svih onih Zakona koji nam dozvoljavaju, dakle, da dođemo do informacije, prije svega, Zakon o pravu na pristup informacijama s jedne strane i s druge strane svih ovih zakona koji nekakvu privatnost ili štite podatke od Zakona osobnih podataka i njihovoj zaštiti, od bankarske tajne, porezne tajne i svih drugih, dakle, alata, kojima kojima se pokušavaju informacije na ovaj ili onaj način zaštititi. Što više povjerenik ima posla, to je manja transparentnost u zemlji. Evo, htio bih za početak pročitati nekoliko statističkih podataka u zadnjih nekoliko godina. Povjerenik za informiranje je relativno mlada institucija, moram reći, mi iz Živog zida, često kritiziramo institucije kao loše, razvaljene, neučinkovite, zato što i jesu takve. Međutim, ova institucija i nije takva. Unatoč svim svojim i greškama i propustima, ovo je jedna od boljih hrvatskih institucija i ja joj želim dug život i što jači razvoj. Evo recimo 2014. godine bilo je 658 podnesenih žalbi i onda je 15.-te, 16.-te to ostajalo tu negdje na 650, da bi 2017.godine, znači, udarne godine mandata gospodina Plenkovića i njegove Vlade bilo 1117 odnosno gotovo 100% povećanje, duplo nego prethodnih godina. Što se tiče žalbi u rješavanju, sa 800 smo došli na 1500, a sa riješenih sa 524 na 1188. Što nam to govori? To nam govori da je 2017. godina, a pretpostavljam da je trend sličan i 2018.-toj, mada ova godina još nije gotova, vrlo loš. Znači, građani se sve više žale, s druge strane, sve više valjda razumiju svoja prava, na netransparentnosti žele srušiti te prepreke netransparentnosti na koje nailaze. Već sam ranije govorio kako je dolaskom Vlade gospodina Plenkovića, osobito nakon preslagivanja s HNS-om, došlo do jednoga marša netransparentnosti i korupcije zapravo. Sjetimo se samo Povjerenstva za Agrokor, sjetimo se svega onoga što se radilo sa nagodbom, sjetimo se imenovanja Prvenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Pa i sada postoji opasnost da će biti instaliran, disciplinom ove vladajuće većine, koja je skrojena znamo kako, netko tko možda nije najbolji izbor za to. Ako je, ja nisam bio na Odboru, pretpostavljam, za medije, kada se o tome raspravljalo. Ako je doista rečeno od strane kandidata da je u slučaju Agrokor bilo sve po zakonu, onda se tu, treba se zabrinuti nad takvim odgovorom, nad takvim objašnjenjem. Svaki čovjek koji je barem malo slušao sve što se događalo oko Agrokora, ne bi sa takvom sigurnošću iznio takvu tvrdnju. Barem bi nešto sumnje suspekcije dao u svojemu odgovoru. Niz je tu stvari koje nisu bile po zakonu. Evo, sjetite se kada je gospodin Peruško bio na Odboru za gospodarstvo, kolega Pernar, Bunjac i ja smo bili tamo, pa smo ga ispitivali, pa smo ga pitali zašto gospodine Peruško vi niste objavili Izvješća koja ste morali po zakonu? on je onako, ha gledajte tako je, tako, nikakav suvisao odgovor i to je tako prošlo. To vam je samo jedan mali detalj što je morao napraviti po zakonu, nije napravio. Druga stvar, Vlada se svjesno voli hvaliti, eto razvrstana su, odnosno mala poduzeća su isplaćena. Međutim, razvrstavanjem po velikim, srednjim, malim i drugim faktorima koje je propisano Zakonom o računovodstvu nije isto i kod onoga što je Ramljak gradio odnosno Peruško. Oni su neke svoje kriterije napravili što je malo, srednje, veliko. I onda imate firme koje su se našle u razmeđi, koje po zakonu jesu, recimo, male, ali po onome što radi Ramljak, nisu. Jel to nezakonitost, jel nešto znači Zakon o računovodstvu u RH? Evo to je samo jedan blagi, blagi presjek samo na taj element. Prema tome, prateći sve što se dešavalo oko Agrokora, nitko, dakle, ozbiljan ne bi smio sa takvom sigurnošću izreći takvu tvrdnju. Idemo molim vas dalje, netko tko bi trebao biti uzor transparentnosti, tko bi trebao voditi sve demokratske, dakle, promjene, biti vrhuška, predvodnik svih tih promjena i reformi, osim Sabora i naravno Vlada. Ja ću ispričati jedno svoje iskustvo sa Vladom. Tražili smo od Vlade, od gospodina Plenkovića da nam kaže tko je na dva datuma, a poslije i na cijeli spektar datuma, bio u zgradi Vlade. Ako tražite isto od Sabora, brzo će vam to dati, to vam moraju dati, to su javni podaci. I Vlada to mora dati, postoji presuda Ustavnoga suda još iz vremena Sanadera koji je isto tajio informacije da se to mora dati. Međutim, gospodin Plenković ne, umjesto da instantno da, mi već od petog mjeseca, znači 6 mjeseci čekamo da nam se daju takve informacije. Vlada, taji, skriva, izbjegava odgovore, prvi stupanj je Vlada, šutnja administracije, žalimo se povjereniku za informiranje odnosno to je sada povjerenica, ona šalje odgovor, nama stiže, recimo, u ponedjeljak, a u Vladi 10 dana ne stiže iako ista dostava, isti poštar dolazi i u isto vrijeme daje i na jednom i na drugom mjestu, mislim da čak isti čovjek to donosio u obje institucije koje rade za Ured za opće poslove Sabora i Vlade. poput nekakvog, ne znam uopće kako to da objasnim, to je tako, tako jeftin bezvezan način da tako jedna ozbiljna institucija kao što je Vlada izbjegava primiti poštu, pazite izbjegava primiti poštu. I nešto što je instantno trebala dati, u normalnoj državi ne, već 6 mjeseci nikako da ne da i sve mi se čini da ćemo morati na Upravni sud. Znači ja moram na kraju krajeva na Ustavni sud, to je isto sramotno. Sve to govori o maršu netransparentnosti, o maršu korupcije, degradacije institucija i ne bih htio vjerovati da će i ova institucija biti degradirana, da će ta ovo sve što se dobro radilo, mnogo toga je dobro napravljeno da će to biti dovedeno u pitanje. Osim sa Vladom, jako je teško raditi sa javnim poduzećima, tu je tek katastrofa, netransparentnost, bahatost, ne razumijevanje zakona ne poštovanje prava građana. Tražite recimo od Hrvatskih željeznica tko su bili direktori ili članovi nadzornog odbora prije 5 godina, nema šanse da to dobijete, nema šanse ili Hrvatskih šuma ili čuli smo ranije Banke za obnovu i razvoj, kriju informacije ko zmija noge, na sve moguće načine to valjda cijeli odjeli su tamo samo da zataje i da onemoguće građanima i institucijama drugima na kraju krajeva da se saznaju određene informacije. Pa u prethodnim sazivima ako se sjećam bio je problem saznati koliko gospodin Radman tadašnji ravnatelj HRT-a ima plaću. Tko je on da odgovara i da poštuje zakone? Tome treba stati na kraj, protiv toga se treba boriti, test razmjernosti još jedan problem, vi ih nešto pitate onda oni se pozovu na taj test razmjernosti. O testu razmjernosti možemo govorit čak o ustavnoj kategoriji, zašto, zato što je u članku 16. Ustava to opisano, međutim problem je što ne postoji na razini RH za sva tijela javne vlasti propisan test razmjernosti ili barem neke njegove osnovne karakteristike, tako da zapravo svako tijelo javne vlasti tako barem kažu u uredu povjerenice negdje na nekakav svoj način rade taj test razmjernosti sad će oni testirati jel vi to možete dobiti ne možete, možete, jel to više nešto tajno ili nije tajno i onda nakon tog nekog testa oni će vama u pravilu reći ne, ne, ne to je tajno što vi imate to pravo pitati, nemate pravo i sram vas bilo. Tako da treba nam netko doista tko, tko će imati energije, hrabrosti nastaviti ovo što je ova mlada institucija postigla koji se neće dakle libiti sukobiti sa rogatima se bosti, je žao što nema više kandidata, evo bi stvarno bi htio da je više kandidata da je veća mogućnost izbora ali tu smo, gdje smo. Evo kao jedan od dobrih primjera rada povjerenice ja ću samo navesti ovo rješenje od 22. listopada ove godine, dakle radi se o tome da su vijećnici u pravilu Živog zida snimali sjednice gradskih, općinskih vijeća, gradskih četvrti itd. i onda redovito se tu javlja otpor od starih struktura, zabrane, izbacivanje sa sjednica sve ono što ne priliči Hrvatskoj 2018. godine nego možda priliči u neka druga vremena i na kraju svega toga povjerenica je ipak rekla, ukoliko je sjednica Gradskog vijeća otvorena za javnost nema zapreke da ju vijećnici ili javnost snimanju. Eto. Presuđeno je ono što je zapravo i logično i normalno, ako su sjednice javne, ako može doći javno, onda je logično da se i medijski prenosi, isto ko i sjednica Hrvatskog sabora. Zamislite da netko sad snima sa galerije ili nekako sjednicu Hrvatskog sabor i onda ga straža izbaci jel eto što imate tu snimati. Drago mi je da je institucija u ovom slučaju postupila onako kako je logično normalno i kako ja vjerujem svako otvorenog srca tumači Zakon o pravu na pristup informacijama i određene statute gradova koji se temelje na na zakonima. Kad govorimo o transparentnosti u RH i o degradaciji institucija možda najslikovitiji primjer degradacije je dakle snižavanje u niže razrede, kad imate lijepu borovu šumu u Dalmaciji onda vam požar to pokosi i onda vam dođe ona makija ona mala, znači izmučen oblik života, degradiran samo sjena nekadašnjeg, nekadašnjega stanja, tako se nalazimo i ovdje nakon izmjene Poslovnika u situaciji da se ne odgovara na zastupnička pitanja, možete čuti od onih zastupnika da su ovi rokovi od 30 dana prekršeni kako ih definira Poslovnik, da se ne odgovara na pitanja, a često i kad se odgovara to nisu dobri odgovori, evo ja sam osobno kaže statistika rekorder, poslao sam najviše od svih zastupnika, a sa kolegama zajedno mislim da smo negdje oko pola svih poslali, nema veze šaljem svoja pitanja na način da pobrojim 1,2,3,4 pa potpitanja, onako školski kako se to radi. Puno pitanje pa tražim puni odgovor. A što dobijem nazad na takav jedan sistematičan Dobijem jednu masu teksta često u jednom odlomku bez glave i repa sa nekakvim relativiziranjem, upućivanjem na druge i zapravo beskorisno. Pa to je isto slika i prilika transparentnosti hrvatskog društva u ovom trenutku i to je ono za što se borimo da se promijeni da se na suvislo pitanje dobije suvisao odgovor i ono što je najvažnije u roku, ne nakon 6 mjeseci ili nikada, nego u roku 30 dana. Na kraju krajeva, s jedne strane želim povjereniku što više posla, da riješi što više slučajeva kako spada, s druge strane želim mu što manje posla, to je kao kod liječnika, želimo liječniku što više posla ili što manje, da ima što više bolesnih ili da ima što radnih sati. Tako je, s jedne strane mu želim što manje posla jer bi to značilo da smo napredovali kao društvo da je transparentnost nešto normalno, samo po sebi shvatljivo, prihvatljivo i da nema potrebe da povjerenik za informiranje konstantno intervenira i da ga se zatrpava i želim tko god bude izabran, mu da, ovaj želim mu puno sreće u radu

Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege, na početku očitovanja Kluba GLAS-a i HSU-a želim podsjetiti da se institut prava na pristup informacijama gradio mukotrpno i jako dugo. On je bio svojevrsni test spremnosti Republike Hrvatske da se uskladi, ne samo s kriterijima koje prepoznajemo u zemljama demokratskog svijeta, nego i vlastite svjesnosti o potrebi razvoja društva, o potrebi definiranja države kao stvarnoga servisa građanima. Za razliku od drugih zemalja, zemalja demokratskog svijeta, kad kažem za razliku, smatram da Republika Hrvatska nažalost još uvijek je u tranzicijskom razdoblju u kojemu pati od mnogih dječjih bolesti razvoja demokracije, gdje se, dakle, za razliku od tih zemalja, gdje se svako Ustavom i Zakonom definirano pravo, pravo građana automatski konzumira. Kod nas je pravo na pristup informacijama i to kao Ustavom definirano pravo razrađeno posebnim Zakonom, moguće ostvariti samo isključivo ukoliko se eksplicite pozovete na pravo iz tog Zakona. Dakle, ako postavite pitanje tijelu javne vlasti, a ne pozovete se na taj Zakon, specifični, Tijelo vam uopće nije dužno odgovoriti. Dakle, to je samo po sebi već paradoks koji govori da smo unošenjem ovoga instituta instituta u naš sustav, držali fige pod stolom. S druge strane, ta bitka traje, rekao bih već 15-ak godina, a u posljednjih 5 godina možemo reći da se ostvario jedan model koji je počeo funkcionirati, u kojega građani polažu mnogo nade. U onim situacijama u kojima je zakinuto njihovo pravo da raspolažu relevantnim informacijama koje su bitne i za ostvarivanje njihovih životnih potreba. To nije samo pitanje nečijega hira da iz topline svoga naslonjača znade nešto o radu nekog Tijela, uprave s kojim nikada neće doći u kontakt, nego prije svega mogućnost i potreba građana da u ostvarenju svojih prava, kada se s druge strane nađe država ili neko Tijelo, konkretno Tijelo s javnim ovlastima, znade da nije prevaren, znade da može iskoristiti pravo i da će to pravo moći koristiti u razumnim rokovima. Mnogi građani koji su se obratili Povjereniku zapravo su bili na, u nekoj situaciji u kojoj višu nisu znali kud' će, jer ih je administracija odbijala ili ignorirala, naravno razumijemo prirodu birokracije, ona je svugdje ista, ona ne želi transparentnost, ona ne želi sustav nadzora, ona ne želi da ju se nešto pita kako bi ona morala odgovarati, jer priroda svake birokracije je da radi što je manje moguće izloženo javnome oku i javnome propitivanju iz čitavoga niza razloga. Oni mogu ležati i u načinu rada te same birokracije, koja može biti spora, troma, neučinkovita, nestručna, netransparentna, ali isto tako i u efektima koji se ogledaju onda u klijentelizmu, nepotizmu, u ortakluku i u svim tim slučajevima kad birokracija želi biti arbitar u odnosu građanina i države, naravno da njoj ne treba nikakav institut nadzora, propitivanja, guranja, požurivanja, kakav je na primjer institut Povjerenika za informacije. A taj institut je jedan od ključnih instituta u razvoju slobodnoga društva, slobodnoga od korupcije, klijentelizma, nepotizma, pogodovanja, nezakonitog posredovanja, namještanja poslova i stvaranja ortačkih, rodbinskih i svih drugih veza, u kojima su neki, koji su bliži političkom oltaru bolje ogrijani i plaćeni, a oni koji to nisu, moraju se izložiti puno većoj razini rizika, i u svom poslovanju, i u svom javnome djelovanju. dobar, snažan, učinkovit, dobro financiran i poduprt, neovisan i nepodložan partijskim voljama, institut Povjerenika za informiranje, je iznimno važan u razvoju tih, dakle, elemenata demokratskog društva. I jako je važno da taj institut proizvodi učinke koji će kod građana proizvesti dojam, osjećaj pripadnosti, lojalnosti i zadovoljstva toj državi, a ne suprotno, dakle, razočarenja, rezignacije i nevjere, da država koju plaća, je u stanju štitit njega ili nju, njegovo pravo i mogućnost da participira kao konkretan, kvalitetan i angažiran građanin. U tome smislu, Klub GLAS-a i Hrvatske stranke umirovljenika, želi iskoristiti priliku zahvaliti gospođi Anamariji Musi, koja je dužnost Povjerenice za informiranje obnašala 5 godina, dakle, jedan mandat, što je ustrajno, stručno, bez ikakvih, rekao bih, znakova straha ili kompromiserstva prema konkretnim političkim elitama, razvijala ovaj institut, razvijala sam Ured, i svoju suradničku ekipu, na način koji je iz godine u godinu, postajao sve funkcionalniji. Sjetimo se onih godina kada nismo imali niti popis Tijela javne vlasti, sjetimo se vremena kada su se odbijali uvrstiti u taj popis, odnosno sami sebe nezakonito i samovoljno određene pravne osobe, isključivale su iz tog sustave sve, zapravo odbijajući dati informacije koje su bile javno bitne, relevantne i korisne. Sjećate se recimo, kad je riječ recimo o Hrvatskom saboru, kako je ravnateljsko HRT-a mjesecima odbijalo objaviti visinu plaća i posebnih dodatnih sporazuma koje je imalo sa svojim djelatnicima unatoč tome što je Hrvatski sabor svojim zaključkom obvezao ravnateljstvo da to objavi. Povjerenica se nije libila pitati za junačko zdravlje sve institucije koje su odbijale transparentno odlučivati ni kada je u pitanju bila Vlada ni pojedina ministarstva, ali isto tako ni Ured predsjednice Republike. Mnogima se u tom smislu vjerojatno zamjerila ali pokazala je dosljednost, pokazala je da lažni politički autoriteti ne mogu biti ispred javnog interesa. I kad god je posrijedi trošenje javnoga novca ili pružanje usluga građana da to mora biti stvar od javnoga interesa, da se ima pravo propitivati i da se ima obvezu takve informacije javno davati. Naravno, oni s malim administrativnim kapacitetom imali su problema u ispunjavanju svojih zakonskih obveza, mislim tu na mala tijela, na općine, trebalo je vremena da i oni shvate da preko svojih povjerenika za informiranje moraju unatoč svim svojim limitima u kapacitiranju biti jednako dostupni građanima u davanju relevantnih informacija kao i veliki sustavi. Podsjetiti ću recimo na jedan eklatantni primjer koji pokazuje da sustav kao takav i Vlada kao takva odbijaju, prirodno odbijaju, jer to je kažem priroda birokracije, osobito kada je navrnuta političkom elitom koja ne voli transparentnost jer se zalaže zapravo za rad koji neće biti podložan javnosti. Dakle, podsjetiti ću samo na samo jedan slučaj. predsjednica Građansko liberalnog saveza i našega kluba zastupnica gđa. Anka Mrak Taritaš u ime našega kluba postavila je Vladi RH konkretno pitanje o financijskim obvezama RH prema tzv. Vatikanskim ugovorima. Prvi odgovor koji je stigao bio je toliko nemušt i toliko kljast da se iz njega nije moglo očitati niti jedna desetina obveza, zato se moralo pitati i drugi put i treći put i četvrti put. I nakon svih tih odgovora mi točno znademo da nam nije odgovoreno sve što smo pitali jer Vlada krije zapravo ili nastoji učiniti nevidljivima ili nepoznatima sve elemente obveza RH prema Svetoj Stolici i Katoličkoj crkvi u RH koje su enormne i svakako ne sukladne mogućnostima i potrebama našega društva. To je samo jedan od primjera gdje najviši izvršni autoritet u državi a to je Vlada RH sustavno izbjegava odgovoriti, rekao bih i krije informacije kako se javno ne bi mogla uspostaviti slika o stvarnome stanju po tom određenom pitanju. E sad zamislite kako je tek kada je s druge strane neko tijelo javne vlasti s manjim ovlastima na nižim razinama ali koje raspolaže također recimo javnim sredstvima ili donosi javne i relevantne odluke. Ako se predsjednici jedne parlamentarne političke stranke i jednog saborskog kluba odbija dati relevantna informacija, ako se zastupnicima u Hrvatskom saboru ne dostavljaju informacije i odgovori na zastupnička pitanja na vrijeme onda možete misliti kako se tek Vlada i druga tijela javne vlasti odnose prema građaninu čije ime i prezime nema javnu težinu, po nekoj poziciji. U tome smislu povjerenica za informiranje Anamarija Musa u posljednjih je 5 godina napravila ogromne korake kako bi se toj instituciji vjerovalo i kako bi se zapravo omogućilo da ona ostane neovisna i od politike i od stranaka i kako bi se stvorila platforma na kojoj će se u nekom idućem mandatu ta institucija razvijati dalje. Klub GLAS-a i HSU-a nije za nikakvo rješenje koje na čelo te važne institucije dovodi nekoga tko tko je bio državni dužnosnik. Državni dužnosnik, potpuno je jasno je osoba koja uživa povjerenje određene političke elite, konkretno stranaka na vlasti. Kolega Grmoja, kolega Grmoja, vrlo glasno govorite, ja vas molim da malo tiše./… Bez obzira na to što svi građani RH koji ispunjavaju zakonom i javnim pozivom definirane uvjete naravno mogu pristupiti i kandidirati se ipak bi ovaj Visoki dom trebao voditi računa o tome da se na mjesto povjerenika za informiranje ne stavljaju osobe koje su politički obilježene, koje su stranački bliske, bilo kojoj od stranaka i koje su u tom smislu upravljive. Jer ovaj institut treba graditi u smislu njegove daljnje neovisnosti i od politika i od stranaka a ne ga podvrgavati političkoj kontroli. Zato klub GLAS-a i HSU-a ne može prihvatiti ono što se čuje posljednjih dana kao najava da se za povjerenika za informiranje imenuje osoba koja iza sebe ima karijeru državnoga dužnosnika. i tražimo da ova institucija osigura kontinuitet u radu, da se ne kreće od minusa, nule ili nepoznanice nego da se u razvoju nje kao takve i nastavku rada instituta povjerenika za informiranje može ići naprijed u razvijanje tog instituta i građanje njegove političke neovisnosti. U tome smislu Klub GLAS-a i HSU-a predlaže da se u ovome odabiru između dvoje predloženih kandidata Hrvatski sabor opredijeli za kandidatkinju koja je do sada radila također u ovome uredu i koja znade o čemu se radi, ne samo na razini sudjelovanja u pisanju zakona prije 10 godina nego na razini operativnog, efikasnog i kvalitetnog rada samog instituta povjerenika za informiranje. Zahvaljujem. Prije nego što pređemo na pojedinačnu raspravu, pozdravio bih i drugu grupu učenika i učenica osnovne škole iz Markuševca. Dobro nam došli. Idemo sada na pojedinačnu raspravu, prva je na redu poštovana kolegica Irena Petrijevčanin Vuksanović, izvolite. **Petrijevčanin Vuksanović, Irena (HDZ)** Hvala lijepo poštovan predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Tema je izbor nove osobe koja će obnašati ovu časnu dužnost povjerenika ili povjerenice za informiranje. Prema mom osobnom mišljenju i od 2013. do danas otkad je zapravo utvrđena ova pozicija i ovi poslovi ureda povjerenice mnogo toga je učinjeno i praktički otkad je zaživjela ta funkcija recimo da je značajni koraci u transparentnosti su učinjeni. prije svega napravljeni su koraci u smislu da pojedina državna i javna tijela moraju transparentnije raditi. Inače ovaj zakon i ured povjerenice i cijela ova funkcija, mi to dobro znamo spada u one zakone koji su zapravo bili nužni da Hrvatska pristupi EU i koji su bili jedan od uvjeta i tada 2013. kada je zapravo oformljen ovaj ured, cijela ta priča je krenula bez da su se obavili neki prethodni koraci ali to nije ni prvi ni zadnji put da se ide u realizaciju nekog zakona ili da se oformljuje neko tijelo a da prethodno nisu učinjeni nekakvi preduvjeti. A kada kažem preduvjeti, onda mislim prije svega na kadrovske, na materijalne pa i na prostorne uvjete u ovom slučaju a kažem, mogla bih navesti nekoliko takvih slučajeva ako gledamo unazad pa skroz od 2000. do danas, dakle ni prvi ni zadnji put. I ono što je značajno reći ovdje a meni su nekakva dva pitanja ovdje bitna, dakle, je li postojeći rad a kažem da je rađeno zaista stručno u odnosu na ono što se moglo u odnosu na zakon i u odnosu na neadekvatne uvjete, je li postojeći rad mogao biti još adekvatniji da je bilo pod a) više financijskih sredstava, a rekla sam gdje su se pokazali deficiti i da je bilo učinjeno nekoliko dorada, tj. poboljšanja u zakonskom okviru. Meni su odgovori na oba ova pitanja da. Kada je bilo preslušavanje kandidata za novu povjerenicu ili povjerenika postavila sam pitanje jednom kandidatu je li s obzirom na dosadašnju praksu a sada veći imamo odmak od 5 godina, vidjeli potrebu za doradama, odnosno poboljšanjima zakonskog okvira. Odgovor je bio diplomatski da se u ovom trenutku u suštini ne vidi, ne meni je to pomalo zabrinjavajući odgovor bez obzira na preferencije prema kandidatima, dakle ne gledam kandidate kao osobe njihov dosadašnji rad je naročito bitan ali u ovom trenutku osim njihovog dosadašnjeg rada bitno je i to da li kandidat ima viziju budućeg rada. Jer ova institucija treba imati kontinuitet u smislu kvalitetnog budućeg rada i da se on što je dobro nastavi a oni deficiti, bilo materijalni, bilo kadrovski ili neki drugi da se oni u međuvremenu poprave. I sad ako je objektivno praćen rad dosadašnjeg ureda povjerenice i onda je odgovor morao glasiti da ima potrebe za doradom zakona jer kao što sam rekla ovaj zakon je donesen pod određenim okolnostima kada je Hrvatska pristupala EU, kada je to bio jedan od uvjeta itd. i ne može se nakon 5 godina reći da nema potrebe za doradom zakona. Ne mora biti to nekakva drastična dorada zakona, postoje zaista konkretni primjeri u ovim 5 godina u praksi koji su pokazali koje su to slabe točke a zaista postoj nekoliko slabih točaka. Naravno da ih neću sve nabrojati ali treba apostrofirati neke najvažnije. Jedna od slabih točaka je činjenica da prekršajno kažnjavanje nije moglo biti učinkovito. Evo nekog primjera, neću ni jedno tijelo pojedinačno imenovati ali neka tijela javne vlasti su smatrala da ne moraju provoditi ovaj zakon i da ne moraju biti transparentni prema građanima, odnosno kako to uvijek biva u praksi nađe se način da se izbjegne zakon. Onda kada se pokrene prekršajni postupak, prekršajni postupak obično traje dugo a ako ne traje dugo, traje dugo i padne u zastaru ili dođe do određenih drugih komplikacija. Dakle, ovo je slaba točka postojećeg zakona i vidimo da to nije rješenje. Konkretno 2015. godine tadašnja povjerenica za informiranje je pisala doslovce svima, pisala je premijeru tadašnjem, pisala je tadašnjem ministru financija gospodinu Lalovcu, pisala je mnogima i jasno i nedvosmisleno je ukazivala na potrebu izmjene zakona odnosno koja to tijela ne provode zakon odnosno na koji način bi se trebalo poboljšati taj zakon. No tada odgovora nije bilo, odnosno gospodin Lalovac je odgovorio, pardon, ali on je odgovorio sa svog financijskog aspekta zašto je budžet ureda takav kakav je i zašto nema prostora da bude veći. Znači nije bilo 2015. sluha, nije bilo sluha ni 2016. a da je bilo sluha i da je taj ured mogao potpuno adekvatno raditi oni bi praktički uštedjeli novac drugim institucijama koje pokrivaju slične poslove kao što je DORH i kao što su još neke institucije, a to mi dobro znamo. I ono što treba naglasiti, pa ne može ne biti novca za provođenje zakona onoliko koliko treba, dakle, s obzirom da se radi o tijelu koje treba kontrolirati transparentnost drugih tijela, pa se tada pojavila jedna teza s kojom se slažem. Ako ne želite da se zna koliko vam je plaćeno, iako taj podatak smatrate nečim što ne treba biti transparentno, što ne treba biti dostupno našim građanima, pa onda nemojte poslovati sa državom, onda poslujte u u privatnom sektoru i nema onda potrebe za transparentnošću i nema potrebe za ovim informacijama koje su se pokazale kao potrebnim. Građani po tom Zakonu imaju pravo znati. Druga stvar, što građani nisu koristili dovoljno ovaj Zakon u smislu da su potraživali svoja prava. Bilo je slučajeva gdje su građani potraživali prava, pa unatoč tome nisu mogli doći do tih informacija, bilo je slučajeva gdje mediji su, zapravo, vrlo siromašno koristili ovaj institut, a mogli su više. I dakle, to su neki slučajevi koje je dosadašnja pokazala i ono što je sukus cijele, zapravo, priče, kada je taj Zakon donijela SDP-ova Vlada, ona nije osigurala i njegovo izvršavanje. I taj Zakon se izvršavao tako kako se mogao izvršavati s obzirom na to kakve su bile okolnosti. I sad smo u situaciji da smo tu gdje jesmo, imamo Zakon, imamo djelatnike koji žele raditi, imamo čak i mogućnost financijske pomoći iz EU, dakle, imamo volju, imamo brigu. Bitno je izabrati osobu, koja će, dakle, nastaviti kontinuitet i koja neće dopustiti urušavanje svega onoga dobroga što je učinjeno unatoč svim ovim uvjetima koji su bili nimalo pohvalni. Mnogi su rekli da je Zakon apostrofiran kao jedan od ključnih antikorupcijskih alata. Oni koji manje poznaju ovaj Zakon, će reći, pa zašto? Imamo DORH, imamo policiju, imamo neka druga tijela. Pa zato što ovaj Zakon i ovaj Ured omogućuju da građani, mediji, dakle, ustavom zajamčena kategorija, traže od lokalne vlasti, od državne vlasti, dakle, i od javne uprave, račune za svoj rad. Znači, svaki građanin može tražiti onu informaciju koju po zakonu ima pravo dobiti. Kažem, nažalost, mnogi građani ne znaju za tu mogućnost. Ako će se pokazati dovoljno sluha da se urede one slabe točke koje ovaj Zakon u međuvremenu je pokazao, ako će se nastaviti kontinuitet svega onoga što je bilo dobro, onda će ovaj Ured i povjerenik još više imati smisla i onda će RH učiniti korak prema većoj transparentnosti i prema boljem nadzoru trošenja državnog i lokalnog novca. Hvala lijepo.

Kolegice Petrijevčanin Vuksanović, hvala vam na raspravi. Zapravo, htio sam se referirati na onaj dio u kojemu ste, zapravo, i sami ukazali na niz problema koji ovdje postoji. Mislim da stvarna tema današnje rasprave, više od svega, dakle, više od od nominalnog kadrovskog pitanja. Trebaju biti upravo ti problemi o kojima ste vi govorili i evo hvala, mislim, drago mi je čuti i sa ove strane sabornice jednu takvu perspektivu i nadam se da će, da je to nekakav indikator svijesti o tome i da će na tom tragu zapravo i biti i nekakvih rezultata u budućnosti. Hvala. **Hajdaš Hvala lijepa poštovani kolega. Više je komentar nego replika. Ali tad 2013. to nije primjedba negativna, nego pozitivna. Tad 2013. su pojedine institucije iz EU i čak malo i dalje, RH apostrofirale kao, pa recimo jednu od zemalja gdje je značajna hiperbirokracija i korupcija. u svjetlu toga je formiran i ovaj Ured i u svjetlu toga je taj Ured zaživio. Od 2013. do danas, taj se postotak znatno smanjio zahvaljujući dijelom i radu ovog Ureda. I zato skupa sa svima vama i svim dobronamjernim i moralnim građanima, ja se nadam da ćemo u tome smjeru i nastaviti. Hvala lijepo. Slijedeća replika kolega Nikola Grmoja, izvolite. **Grmoja, Nikola (MOST)** Hvala poštovani podpredsjedniče. Meni je dirljivo vidjeti ovo slaganje SDP-a i HDZ-a, čak, evo i kolege Glavaševića koji kaže da ovdje nije tema rasprave kadrovska rješenja. kadrovsko rješenje i čelna osoba te institucije je upravo najbitnija stvar u ovoj raspravi, a vi ste sami bili, bila je kolegica na Odboru. Ja postavljam pitanje kolegici koja je bila na Odboru, šta ona misli kandidatu Pičuljanu, o njegovim odgovorima da je sve bilo transparentno, da čelnike tijela ne bi trebalo, ovaj, da ne bi bi ta funkcija i ta institucija trebala biti više u službi edukacije. I tu su ga gotovo svi članovi Odbora kritizirali, a sada se slažete oko toga da je on dobar kandidat i ne želite uopće govoriti o njemu kao kandidatu, nego govorite o nekakvoj perspektivi što bi trebalo, nekakva načelna priča. Govorimo o konkretnim osobama.

povrijeđen je čl. 238. Dakle, ja ni u jednome trenutku u svojoj replici nisam rekao da ja podržavam nekoga, niti sam razradio na koji način smatram da ovo nije, dakle, da kadrovsko pitanje nije bitno, dakle, evo, moja pojedinačna rasprava ide uskoro. Kolega Grmoja nemojte skakati, ovaj, do zaključaka, dajte mi priliku da objasnim, pa ćemo onda pričati, imati ćete priliku replicirati. **Hajdaš Dobro, Poslovnik nije povrijeđen, nastavljamo s replikom. **Petrijevčanin Vuksanović, Irena (HDZ)** Hvala lijepo poštovani podpredsjedniče, poštovani kolega Grmoja iskoristili ste repliku da izokrenete činjenice. Kolega Glavašević i ja smo se složili da je hiperbirokracija i korupcija bio 2013. problem, a da je taj ured doprinio da taj problem postane manji sa svojim radom i djelovanjem prema transparentnošću. Što se tiče pojedinačnih kolega ja sam jasno u svojoj raspravi rekla da sam postavila pitanje vidi li kandidat ili kandidatkinja potrebu za izmjenom zakona i budući da je kandidatkinja odnosno kandidat rekao da ne vidi da je to nešto što je meni zabrinjavajuće i na toj tezi sam, plus ove ostale teze, temeljila svoju raspravu. To su činjenice, a ovo što ste vi rekli nije bila činjenica. Hvala lijepo. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Slijedeća replika kolega Ivan Šuker, izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Kolegice Petrijevčanin u dosadašnjim raspravama imali smo priliku čuti da kandidati koji su sad imenovani, imenovani su po nekakvim demokratskim principima bez stranačkog pritiska, a sve što se sad imenuje to ide po nekakvim stranačkim principima. To je nešto što naprosto nije dobro. Međutim, ono što je vrlo interesantno kad ti neovisni čelnici takvih institucija ne budu ponovo izabrani najedanput iz njihovog javnog djelovanja vidite njihovu političku i te kako opredijeljenost i pripadnost koju su vješto skrivali, međutim kad govorimo o ovoj točki dnevnog reda vi ste se dohvatili samo jednog malog segmenta. Ovakve institucije ako nisu materijalno i financijski poduprte ne mogu naprosto kvalitetno raditi svoj posao. Da bi ovaj posao radili kvalitetno morate stvoriti preduvjete, a da li kandidati imaju ili nemaju

proračuna, bez adekvatne financijske podrške ured ne može raditi kadrovski, ne može raditi u onom obimu u kojem bi trebao i ne može se očekivati da u startu kada je bilo 4 odnosno 5 djelatnika, a sada ih je koliko znam 15-tak obuhvaćaju 6.000 javnih tijela, dakle to je naprosto misija koja je nemoguća. Isto tako, što se tiče izbora kandidata mi kao legalisti mislim da ćemo donijeti adekvatnu odluku na temelju kurikuluma na temelju dosadašnjeg rada, hoće li kandidati kasnije izvršavati tu funkciju u skladu s onim što su bila naša očekivanja to ćemo vidjeti već na prvom izvješću. Hvala lijepo. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala i posljednja replika na vaše izlaganje, kolega Tomislav Žagar, izvolite. Hvala podpredsjedniče, uvažena kolegice Petrijevčanin Vuksanović, mislim da ste u raspravi pogodili srž, naime što bi bio razlog skrivanja informacija od građana. U principu to je novac, uvijek je novac u igri. Slažem se s vama da je podloga antikorupcijskom, borbi protiv korupcije upravo i uloga povjerenika i vi ste spomenuli jednu bitnu stvar, a ja zbog hrvatskih građana treba ju više puta spomenut. Mi imamo za to 50 milijardi razloga, naime toliko je teška javna nabava u RH i tu i tu nema razloga za skrivanje takvih informacija od građana, razlog može biti samo u području korupcije i tu se s vama potpuno slažem. ti procesi moraju biti transparentni, na takva pitanja građani trebaju dobiti odgovor i kao što je to u tehnici sa malim sredstvima koja bi se uložila u rad ovoga

Poštovani kolega naravno da ćemo se složit da ni dosad nije bio problem u osobi povjerenika ili povjerenice nego je bio problem u onima koji krše zakon. Kad bi mi postigli situaciju u društvu da se zakoni ne krše onda bismo valjda živjeli u idealnom svijetu i živjeli bi u bajci, a ne u državi, nažalost taj ideal još nigdje nije ostvaren, ali na nama je da težimo da se taj ideal čini čim bliži. Meni osobno je pomalo frustrirajuće da ja osobno moram se pridržavat zakona a neko drugi se ne mora pridržavati. Ta frustracija često u društvu zna stvarati otpor, a otpor stvara nemir i znamo gdje to može završiti. Tako da mislim da bi nam svima bilo u cilju da zapravo se što više pridržavamo zakona, a mi kao ovdje legitimno tijelo i svojim primjerom to možemo pokazat. Hvala lijepo. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala, nastavljamo sa pojedinačnom raspravom, slijedeći je kolega Nikola Grmoja, izvolte kolega Grmoja. Hvala poštovani podpredsjedniče, umjesto ove načelne rasprave što bi to tijelo odnosno što bi povjerenik trebao raditi na koji način bi mu trebali pomoći olakšati posao, ovdje treba govoriti o meritumu, a meritum je izbor čelne osobe, mi imamo 2 prijedloga. Oni koji su bili na odboru za informiranje odnosno na sjednici Zajedničkog Odbora za ustav i Odbora za informiranje mogli su vidjeti kakvi su stavovi gospodina Pičuljana. Evo to je sada potvrdila i kolegica iz HDZ-a on je rekao da ne treba mijenjati ni zakon, da ne treba kažnjavati čelnike javnih tijela, čelnike jedinica lokalne samouprave, on je rekao da je Vlada u procesu oko Agrokora bila apsolutno transparentna i takav profil osobe je apsolutno neadekvatan, ne govorim o čovjeku nego o profilu za ovakvu poziciju. Ovo je pozicija kao što je rekao profesor Podolnjak koja zahtjeva sukobljavanje sa vladajućima, kako bi fizičke i pravne osobe došle do informacija. Međutim, ovdje imamo čovjeka koji je znači bio u HDZ-u, znate do kada do 2000. godine kada su prvi put izgubili izbore, znači čovjek je nama na pitanje, ne znam netko je od kolega pitao jeste li član neke stranke, rekao je da nije i onda na inzistiranje, pa jeste li bili, nije želio uopće odgovorit. Na pitanje jeste li bili član neke stranke, on potvrđuje da je bio član HDZ-a, a na pitanje kad ste izašli iz HDZ-a je iznio neistinu odnosno laž, da je izašao prije 10-tak godina. Ja sam našao potrudio sam se članak iz Jutarnjeg lista, to je 4 mjesec znači 2000. godine, to je nešto nakon što je HDZ izgubio izbore, gdje stoji da je Zoran Pičuljan još prije ovog datuma ovog datuma, znači odmah po gubitku izbora izašao iz HDZ-a. To je profil čovjeka koji bi trebao biti na ovoj važnoj funkciji. Znači, nate svi što mislim o HDZ-u, ali lošije mišljenje od HDZ-a imam od ljudima, kada izgubi HDZ vlast odlaze iz HDZ-a da bi ostali na poziciji. On je tada u to vrijeme bio veleposlanik u Češkoj, Češkoj, znači ljudi, kada njihova opcija izgubi vlast, odu iz te opciji da bi profitirali u nekoj drugoj opciji, mislim da vam je jasno o kakvom se profilu radi. Ono što je najproblematičnije u ovoj cijeloj priči, već sam spomenuo, znači to, da je g. Pičuljan '98. g. bio gl. tajnik u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova. Tada je ministar Mate Granić, savjetnik ministra je Andrej Plenković, Joško Paro je jedan od ključnih ljudi. I ta ekipa iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova, sada je u potpunosti okupirala i vladu i sve institucije RH. Ona nema veze sa niti jednom strankom, ona je iznad stranka ili ja bi rekao iza stranaka. Ono što je također problematično, na antikorupcijskom vijeću, na kojem smo imali svjedočenje profesionalnog diplomata Damira Sabljaka, netko je postavio pitanje g. Pari, je li istina, da je on 1997. imao srednju školu, a da je postavljen na položaj načelnika, za što je trebao imati završen fakultet. Znate tko je bio tada gl. tajnik i tko je zaposlio Joška Paru, upravo ovaj čovjek Zoran Pičuljan, ja postavljam pitanje na temelju čega je gl. tajnik Pičuljan '96. izdao rješenje srednjoškolcu Pari da se postavi na poziciju načelnika? To je ta ekipa s kojom mi imamo posla ovdje. Ja ću vam podijeliti svim HDZ-ovcima, ovaj članak, čovjeka za kojega ćete vi glasati a koji je napustio vašu stranku u trenutku kada ste izgubili izbore od SDP-a. Isti taj čovjek što sam već spomenuo u svojoj raspravi Mate Granić je izjavio u jednoj izjavi za Nacional da je zahvaljujući upravo ocjenama Zorana Pičuljana, Zoran Milanović napredovao u službi, da mu je davao jako dobre ocjene. I zato je zanimljivo da SDP danas uopće ne sudjeluje u ovoj važnoj raspravi. Ja nisam čuo da nitko od kolega, evo, kolega Glavašević koji je izašao iz SDP-a on se javio za raspravu, ali ne vidim da je itko iz SDP-a raspravlja o ovoj bitnoj temi, a Zoran Pičuljan je bio državni tajnik u Ministarstvu uprave za vrijeme g. Bauka, koji je na ovom odboru jako pohvalno govorio o g. Pičuljanu. Tako da mi ovdje imamo jednu veliku koaliciju na dijelu. Znači jednu veliku koaliciju gdje se podupire čovjek, koji zasigurno se neće suprotstaviti ovoj Plenkovićevoj vladi, koja nastoji okupirati sve institucije u RH, koja i nastoji pacificirati i koja nastoji ih umrtviti. Znači to je ono što je neprihvatljivo ja pozivam sve kolege, pozivam i kolegicu Irenu, koja je rekla, da je njoj neprihvatljivo, da kolega Pičuljan kaže, da ne treba mijenjati zakon, a ona je upravo smatrala kao i svi mi da je potrebno zakon doraditi da su potrebne i sankcije prema onima koji ne dopuštaju informacije i ne daju informacije građanima i zainteresiranoj javnosti. Taj nastup g. Pičuljana, da je netko bio tu, rekao bi ovaj čovjek nikako ne smije doći na ovu funkciju. On je možda dobar kao diplomat, kao netko tko s nikim neće doći u sukob, ali za ovu poziciju, gdje se povjerenik za informiranje treba boriti da građani dobiju informacije, da pritiska i vladu i političare i ministarstva i tijela javne vlastite i jedinice lokalne samouprave i gradonačelnike i načelnike koji ne žele dati informacije, jer kao što je rekao prof. Podolnjak, svaka vlast je tome sklona. Znači oni postavljaju i namjeravaju postaviti jednog takvog čovjeka. To je ono što je apsolutno neprihvatljivo, ali je samo još jedan dokaz, činjenice, da Hrvatske, trenutačno upravljaju, kadrovi iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova, a da zapravo konce vuku nekakve, ja bi rekao interesne skupine, koji nemaju veze niti s jednom političkom strankom, a koje krojene koje krojene vuku još iz onog bivšeg režima. I kada bi me netko sada pitao, je li Zoran Pičuljan, bio član komunističke partije Jugoslavije, aj bi mogao iako nemam nikakvih informacija s obzirom na ovaj njegov put, zasigurno odgovoriti, taj čovjek je 100% bio član komunističke partije Jugoslavije. I idealan je i za HDZ i za SDP jer to je ja bi rekao jedan od najboljih preporuka za biti izabran na bilo kakvu funkciju u RH. Jasno Jasno je o čemu se ovdje radi, jasno je što se gura, ali ono što me jako žalosti, da najbrijana oporbena politička opcija ovdje u Saboru RH, ne ustane protiv ovog pokušaja gušenja institucija, koje imaju zadatak pritiskati vladajuće. Ja pozivam kolege iz SDP-a da se žestoko podupru ovom pokušaju, da se otrgnu iz zagrljaja oni koji nastoje ovo napraviti, nema veze što je on bio državni tajnik za vrijeme SDP-a nema veze možda što je dobar sa nekim članovima vaše stranke, sa bivšim ministrom uprave Arsenom Baukom, mislim da ovdje morate reagirati. Ako jedan čovjek koji nastoji biti povjerenik za informiranje kaže, da je vlada u procesu oko Agrokora sve učinila transparentno, da čelnike javnih tijela ne treba kažnjavati, da zakon ne treba mijenjati, jasno je kakvom se profilu čovjeka radi. Ja vas sve pozivam na žestoki otpor. Nije vrijeme za nekakve kolega Glavaševiću, načelne rasprave, o tome što treba učiniti. Ovdje se radi o kadrovskom riješenu, a svi znamo dobro onu, da je kadrovska politika najvažnija politika. Tako da u tom smislu moramo se ovdje oduprijeti, ja ću ovu svoju raspravu zaključiti, ako ima kakva replika rado ću odgovoriti. Hvala. Imamo 7 replika na vaše izlaganje, tako da baš nije jedna, a prva je kolegica Marija Jelkovac Izvolite. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Poštovani kolega Grmoja, meni je jasno ovako vaše stajalište i stalno napadanje HDZ-a i Vlade, posebno premjera Andreja Plenkovića, prvo zato što ne možete oprostit premjeru košaricu koju ste dobili iz Vlade pa sad jedino što možete je na ovakav način napadati, ali mi nije jasno i mislim da nije korektno ovako diskvalificirati jednog kandidata, čiji životopis o njemu sve jasno govori, ja ću samo navesti da je između svih ostalih dužnosti koje je obnašao, i član znanstvenog vijeća za mir i ljudska prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, i član znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, predsjednik zaklade uprave, Zaklade doktor znanosti Jadranko Crnić. Dakle, što želim reći? Radi se o čovjeku koji ispunjava sve formalne uvjete za ovu Kolegica, ta priča o košarici to možete prodavati bilo gdje, al' nama ne. Mi znamo zašto su naši ministri glasovali na Vladi i znali smo kakve posljedice zbog toga slijede za MOST, a ono što mi vama poručujemo, nikakvu vi nama košaricu niste dali, a na vlast više nećete, i u to budite sigurni. Znači na vlast više nećete, pokušali smo znači mijenjati Hrvatsku, ali s vama se Hrvatska ne da mijenjati i netko je dobro rekao dok ta dva krila iste partije, znači u potpunosti ne izgube i prepuste znači prostor nekim mladim novim strankama i novim političkim opcijama ova Hrvatska neće naprijed, i vi to dobro znate, i zato Andrej Plenković onako odgovara i kaže da će

Hvala gospodine podpredsjedniče. Kolega Grmoja, pa znate kome se pripisuje ova izreka koju ste citirali na kraju? Pripisuje se Staljinu. uzor kojega smatrate poželjnim, mislim da je to poprilično problematično, ima puno boljih uzora koje bih vam ja preporučio, a možemo kasnije i o njima i porazgovarati, o nekima od njih, ali puno važnije od svega, ljudi, odnosno kadrovi su samo eksponent nekakve političke volje, nekakvih političkih i životnih vrijednosti, to su stvari o kojima trebamo razgovarati, to je meritum, ja mogu shvatiti da ovdje imamo pitanje izbora, ali on je zapravo sekundarno, vi će te na kraju dana glasati, ili za gospođu Bevandić ili za gospodina Pičuljana, odnosno ne za njega, potpuno opravdano ako mene pitate, ali o meritumu trebamo razgovarati ovdje i to je puno, puno bolje nego citiranje pokojnih diktatora. Odgovor na repliku, izvolite kolega Grmoja. **Grmoja, Nikola (MOST)** Gospodine Glavaševiću, vi ste itekako svjesni da ako je netko diktator, ne znači da nešto pametno nije rekao, tako da u tom smislu, ovaj, ako se ja pozovem na nekakvu izjavu, ne znači da se pozivam na ostavštinu, svi dobro znamo da je u politici, kadrovska politika najbitnija, uostalom na tome sam se i sam, ovaj, osvjedočio na svojoj koži, tako da u tom smislu, ovaj, sam stekao određeno iskustvo, i, znači, drugi puta ću pametnije, kako kaže, ovaj, ona pjesma. A što se tiče merituma, svakako o meritumu o meritumu treba razgovarati, al' treba razgovarati i o kandidatima, jer su oni ključ, i oni će nositi samo to Tijelo, kao što ga je i gospođa Musa nosila kroz ovaj protekli period. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Sljedeća replika kolega Podolnjak, izvolite. Zahvaljujem. Kolega Grmoja, po mojem mišljenju ispravno ste stavili naglasak na pitanje osobe, nezavisnosti i karaktera osobe, koja će promicati ovu važnu instituciju. I da uzmemo samo neke paralele, evo, kolegica Musa, koju smo redom pohvalili u njenoj službi Povjerenice, bila je nezavisna, bila je znanstvenica, bila je proaktivna, i samo to očekujemo od svake sljedeće osobe. Ali činjenica je primjerice, kolegica Musa je u svakom svojem Izvješću, tražila prekršajno sankcioniranje i čelnika, ali i pravnih osoba koje uskraćuju pravo javnosti na informacije, dobili smo informaciju u razgovoru kandidata koji se upravo suprotno založio da nema prekršajnog kažnjavanja, to je jedna poruka javnosti, i mi smatramo da ono što je, za što se zalagala kolegica Musa, zapravo bilo puno kvalitetnije, i upravo je to važno kad govorimo o instituciji Povjerenika. **Hajdaš naravno kolega Podolnjak, da je to najbitnije pitanje, uostalom, ovaj, da to nije bitno pitanje onda bi HDZ prepustio da bude izabrana gospođa koja baš, što se tiče ovoga, ima puno veće iskustvo, ali danima se u medijima piše da će to biti upravo gospodin Pučuljan, znači, koji je na Odboru za informiranje i pred Odborom za Ustav rekao da jednostavno on ne vidi problem u Zakonu, da on ne misli da treba kažnjavati čelnike javnih tijela, političare, državne institucije i da je sve oko Agrokora bilo apsolutno transparentno. To je jedan karijerni diplomat koji je ušao u Hrvatsku demokratsku zajednicu da bi došao na poziciju, kad su izgubili izbore, istog dana je izašao iz HDZ-a, bio je državni tajnik u Ministarstvu uprave za vrijeme SDP-a, za ministra Arsena Bauka, i sad bi takav čovjek trebao pritiskati vladajuće u borbi i želji

Ima samo pojedinačna krivnja, i pojedinačna odgovornost. I vi znate dobro da se ova osoba bira voljom vladajuće većine. Ako će kandidat xy nakon što je izabran, raditi nečasno ili nekako drugačije od onog što bi trebao, to je isključivo njegova odgovornost, je li stranka odgovorna .../Govornik se ne razumije./... je politička platforma za to kako ja ovdje radim, il' je to moja osobna odgovornost? Dakle, politika je platforma koja imenuje ljude, koja imenuje osobe, znamo kakva je procedura ovdje i sve je legitimno, ali svaka osoba dalje ponaosob odgovara za to kako obnaša tu svoju funkciju, i nema kolektivne odgovornosti, nego je odgovornost od te osobe pojedinačna,

da kada dođe glasovanje, budući da se g. Pičuljan nije složio s vašim stavovima, da glasujete znači protiv tog čovjeka i protiv njegovog izbora a da glasujete za kandidatkinju koja je pred odborom bila puno kvalitetnija od toga gospodina. Ja ću vam sada kao i svim članovima HDZ-a ovdje u sabornici, podijeliti članak iz novine gdje se može vidjeti kad je g. Pičuljan izašao iz HDZ-a. Znači odmah po gubitku kada je prvi put HDZ izgubio izbore, on je bio veleposlanik u Češkoj, napustio je HDZ i vratio člansku iskaznicu a na odboru je rekao da je to učinio prije 10-ak godina. Evo dopustite mi samo da podijelim, imam vremena. **Hajdaš Dončić, Siniša Kolega Grmoja, čuvajte papir, znate da moramo čuvati šume pa mislim da moramo biti odgovorni i u tom smislu, Kolega Grmoja, nadam se da me čujete, dakle moje pitanje upućeno vama, otkad ste vi to samoprozvana moralna vertikala i otkad bi netko tko se javlja na natječaj koji raspisuje Hrvatski sabor a ima sve uvjete, trebao pitati MOST smije li se javiti na neki natječaj? Pa onda ja vama postavljam pitanje, smiju li se vaši bivši članovi, Orepić itd. ili primjerice kolega Glavašević koji ima svoju struku, koji ima svoje kvalifikacije, javiti na neki natječaj za koji on zadovoljava uvjete? Ako se želi javiti, znači prvo treba pitati MOST pa ja vas lijepo molim da nam više ne docirate, da ne vičete na nas, da pogledate što piše u uvjetima natječaja i kada spominjete nečiju stranačku pripadnost ili ne, lijepo piše da mora priložiti dokaz kako nije član političke stranke što je i učinjeno. Hvala lijepa. **Hajdaš Dončić,

uključen./… veliku koaliciju prakticirati ovdje. Izvolite kolega Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Pa kolega Grmoja, čega je bilo u vrijeme MOST-a da vas podsjetim. Svi se sjećamo izjave ovjerene kod javnog bilježnika da nećete koalirati na sa SDP-om ni sa HDZ-om, drugi dan ste potpisali Milanoviću, nakon toga završili sa HDZ-om, pa drugi puta sa HDZ-om i nije vas bilo briga kad ste ušli u ministarstva koji su članovi koje stranke, ostavili ste puno kadrova SDP-a, nisu vam smetali. Te vaše podjele i difamacija, ad hominem prema pojedincima su ispod svake razine ovog Doma, ovdje govorimo o ljudima sa njihovom strukom i znanjima a ne o tome kome pripadaju. To što vi radite je ispod svake razine normalnog ponašanja jednog zastupnika i sram vas može biti da na taj način dijelite ljude, struku i one koji nešto mogu biti u ovoj državi. A drugo, ono što vi govorite i izgovarate, vidjeli smo i nedavno na koji način završava, čak i mediji plaćaju kazne za te vaše istine i istrage koje vi vodite a sad vi demantirajte. Hvala vam, izvolite kolega Grmoja, temeljem toga što je izjavio, nije prikladan da bude povjerenik za informiranje. A što se tiče kolege Boriću izbora i izjave, po prvi put je Hrvatska zahvaljujući MOST-u imala nestranačkog premijera kojeg ste vi smijenili i srušili Vladu. Po prvi put. bio kandidat niti HDZ-a ni SDP-a na čelu države i po prvi put je jedna politička opcija napustila pozicije i potpisala za raspuštanje, tako je drage kolege, za raspuštanje Sabora. Po prvi put su održani prijevremeni izbori a nema šta nam se nije nudilo da sastavimo Vladu, novu Vladu sa HDZ-om. I to je istina i to su činjenice i protiv činjenica ne možete. **Hajdaš Molim vas, hvala. Imamo dvije povrede Poslovnika, prva je kolegica Sunčana Glavak, izvolite. **Glavak, Sunčana (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Članak 238., molim vas gospodine potpredsjedniče da nas zaštitite od zastupnika koji uzurpiraju ovu sabornicu, koji misle da su iznad Poslovnika saborskog i da iznose svoje stranačke vizije, što je bilo kad bi bilo i da oni budu ovdje nekakav putokaz kako bismo se mi trebali ponašati. Dakle, ovakvim ponašanjem kolega Grmoja meni onemogućuje da odgovorim njemu na repliku, odgovara na moje izlaganje a zapravo bi trebao odgovoriti kolegi Boriću, prema tome, molim vas zaštitite nas jer stalno na nas i maltretira nas. **Hajdaš Dončić, Marija (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Nastavno na ovo što je rekla i kolegica, povrijeđen je članak i 235. Poslovnika također zato što odgovor može biti samo na repliku koja je bila a kolega je replicirao kolegici umjesto kolegi. Hvala. Da, vi ste djelomično u pravu, ali da, 235. Nastavljamo. Aleksić,

svi ispunjavaju kriterije, one koji su tehnički zacrtani , imate da moraju imati neki fakultet, da mora imati nekakav staž i tu je ima 10 kandidata, ali od tih 10 kandidata neće biti izabran nikad onaj najbolji nego će uvijek biti izabran onaj koji odgovara vladajućoj, onom tko onom tko je na vlasti. I ja ne vidim da će se to ikada promijeniti. Ja stvar nisam optimist po tom pitanju, čak ono što sam mislio malo utopistički da bi se moglo dogoditi ovdje u Hrvatskom saboru da bismo mogli mi svi skupa nešto zajedno raditi, niti to nije moguće nego se sve svodi na prepucavanja, sve se svodi na borbu između nas i njih i građani to sve skupa gledaju, njima je svih nas dosta. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala, prije odgovora samo sekundu, molim da pozdravimo učenike i učenice Osnovne škole Budaševo Topolovac Gušće koji su upravo s nama. Lijep pozdrav i dobrodošli. kao i njihove učiteljice i učitelje. Izvolte kolega Grmoja. **Grmoja, Nikola (MOST)** Kolega Aleksiću apsolutno se slažem s vama osim u ovom zadnjem dijelu. Ja mislim da je Hrvatski sabor prostor za debatu, prostor za raspravu, a upravo oni koji kontroliraju medije žele znači poslati poruku da je svaka žustra rasprava ovdje apsolutno neprimjerena. Ja se s tim ne slažem. Pogledajte druge parlamente u svijetu, što bismo mi trebali, znači sjediti ovdje i ništa ne komentirati, oni koji ne dolaze i ne debatiraju oni ruše cjelokupnu sliku Hrvatskog sabora, a oni koji debatiraju koji upozoravaju ti su isto problem jer su kao žustri, ne znam dižu tenzije itd. Ja moram upozoriti na ovakve stvari. Ne zato što je taj čovjek član ove ili one partije, nego zato što je taj čovjek nama pred odborom rekao da ne treba mijenjati zakon, da ne treba kažnjavati čelnike javnih tijela koje ne dozvoljavaju uvid u informacije i da je sve oko Agrokora bilo transparentno.

ja bi se složio s vama samo u jednom i u pravu ste na početku da je zapravo ovo točka prijedlog kandidata za izbor povjerenika za informiranje. I to je točno i vi ste se obrušili na jednog od kandidata ne spominjući drugog kandidata gospođu Bevandić, dakle na gospodina Pičuljana što je opet vaše pravo. Dakle, vi imate pravo na svoj stav i protiv ste tog kandidata i ja to poštujem. Ono što ne mogu razumjeti, a to je da neke stvari konstrukcije koje ovdje iznosite nisu utemeljene, nemaju svoje utemeljenje i nije dobro i to me čudi od vas, ja ne očekujem barem takvu raspravu da vi zapravo govorite gdje bi tko, kada i u koje vrijeme trebao raditi. Jer to podsjeća silno jedna bivša vremena, ja znam da to vama neće biti drago, a to su one ideološke komisije znate, njih se moralo pitati što se moglo reći,

Ma kolega Babiću, apsolutno netočno, upravo se ja zalažem protiv tih modela koji su bili u bivšem režimu, ako se netko kandidira za čelnika tijela koje treba pritiskati Vladu, institucije, javna tijela da daju na uvid informacije, onda se taj pred odborom ne smije ponašati dodvornički i ne treba zadovoljiti neku tamo komisiju, nekog tamo premijera, nekog tamo političara nego treba braniti javni interes i to je ono što ja vama želim objasniti, to je ta demokratizacija za koju se trebamo boriti, to je to osnaživanje institucija koje nam je toliko potrebno. I kada ja govorim žustro, ja se na vas ne ljutim, ja samo govorim iz srca, ja sam temperamentan čovjek, ja želim da se stvari u Hrvatskoj promijene. Nemojte se bojati kolegice, vi ste meni jako dragi, ja samo povisim glas

Hvala gospodine predsjedniče, onim poznatim riječima… /Govornik govori stranim jezikom, ne razumije se./… Poštovani kolegice i kolege, današnja tema je nominalno kadrovskog karaktera kao što sam rekao ranije, ali budimo sasvim iskreni, stvarne dileme ili stvarnog izbora ovdje zapravo i nema. Prije svega oboje kandidata su kandidati kontinuiteta, gospodin Pičuljan radio je na stvaranju ove institucije, na čije se čelo trenutno kandidira, a njegova protukandidatkinja gospođa Bevandić u toj je istoj instituciji zaposlena. U tom smislu koliko načelno pozitivnom činjenicom smatram to što su oboje kandidata nesumnjivo stručni, toliko lošom smatram činjenicu da je ovaj izbor zapravo izbor samo u imenu. Mi moramo postaviti pitanje zbog čega je tome tako, zbog čega su radna tijela Hrvatskog sabora morala predložiti gospodina Pičuljana i gospođu Bevandić, jer ih smatraju, ne jer ih smatraju najkvalificiranijim kandidatima, nego zato što nisu imali izbora, 2 kandidata je zakonski minimum koji se mora predložiti plenumu, budimo iskreni ja ću sad to ovdje reći, svi znamo da se, da je jedna od ove dvije kandidature da se dogodila isključivo zato da natječaj opet ne bi propao. Što nam kolegice i kolege govori činjenica, da osim ovih 2 ljudi ama baš nitko u RH nije htio posao Anamarija Musa. Dozvolite da ponudim jedan mogući odgovor, tome nije tako jer nema kvalificiranih iz posebnih građanki i građana koji ispunjavaju uvjete, tome je tako jer su takvi sposobni i kvalificirani proteklih 5 godina gledali kako se povjerenica borila protiv vjetrenjača pokušavajući s jedne strane educirati svoje partnere i hrvatsku javnost o transparentnosti i važnosti javnosti informacija o tijelima javne vlasti i s druge strane pokušavajući nerijetko bez uspjeha ili s jako malo uspjeha prisiliti ona tijela javne vlasti koja to nisu činila da poštuju ustavno pravo građanki i građana RH da imaju informacije o donošenju odluka i funkcioniranju onih kojima je vlast povjerena. To pravo su nagazili mnogi od Vlade do predsjednice, građani su to gledali vidjeli su kako su povjerenici uskraćeni svi uvjeti za adekvatan rad, od toga kako je u početku njezin ured imao premalen broj ljudi, do toga da nije imala sredstava nadalje. Recite mi kolegice i kolege kao političke životinje kakve zapravo u prenesenom značenju da ne bi bilo krivo shvaćeno svi ovdje jesmo, da li biste se vi kandidirali na takvu dužnost pod takvim uvjetima uvjetima Zato smatram da je ovakva situacija zapravo svojevrstan poraz demokracije i indikator disfunkcionalnosti jednog važnog mehanizma osiguravanja zdravlja svakog demokratskog društva. Mislim da kao što sam spomenuo u ranijim raspravama je važno koliko god da je ovo nominalno kadrovsko pitanje i treba, slažem se sa kolegom Grmojom, treba govoriti o razlikama između ovih dvoje kandidata ali zapravo suština i pozadina ovog izbora je nešto o čem se mora razgovarati, zato pozdravljam ono što je kolegica Petrijevčanin Vuksanović govorila i taj fokus na suštinu. Ipak, između ovih dvoje kandidata postoje razlike. Mislim da se o tome može govoriti sa mnogo manje strasti nego što je to činio kolega Grmoja, isto tako mislim da bi bilo bolje da iz ove situacije sada takve kakva jeste, da izvučemo mi koji trebamo u konačnici donositi odluke za budućnost, nekakvu pouku a ta pouka je imamo problema sa ovime, dakle nama se samo dvoje ljudi, a od toga jedno, kako natječaj ne bi propao, prijavilo za ovu dužnost koja je važna. Ako želimo da hrvatsko društvo bude zdrava jedna demokracija a ne ono što, meni je žao što to ja moram reći jer ovdje se premalo o tome govori, jedan slučaj koji se nerijetko spominje u raznim izvješćima kao netransparentno društvo, kao društvo prepuno korupcije, nesigurnosti, moramo se pobrinuti da ovakvi demokratski mehanizmi, osigurači demokracije da u budućnosti bolje funkcioniraju, mi im trebamo dati infrastrukturu za to. Mislim da je zaista strašno da se samo dvije ljudi javilo za dužnost Anamarije Musa koja se, i to ja smatram da ovdje treba reći, zaista u svojem mandatu lavovski borila da ispuni svoju dužnost onako kako ju kako ju je shvatila i onako kako je ta dužnost zamišljena. Između ovih dvoje kandidata smatram da bi bilo mnogo bolje izabrati g. Bevandić, zapravo iz tri razloga koja je tako učinkovito spomenuo kolega Grmoja na kraju. Mislim da svatko tko smatra da je po pitanju Agrokora sve bilo ok u postupanju prije svega Vlade a onda tijela javne vlasti da trebaju ili naočale ili da treba ne znam, nekakav tečaj o tome što transparentnost jeste i kako u demokratskom društvu funkcionira, koja je uloga ili da jednostavno ima nekakve motive da razmišlja o tome na taj način. Meni je jasno da kolegice i kolege iz parlamentarne većine misle da je to zapravo idealan kandidat ali tome naprosto nije tako i nažalost, koliko god da smatram da je kolega Pičuljan stručan nesumnjivo, u mojim očima se tom izjavom diskvalificirao. Također, smatram da je trebao na neki način reći da, ukazati na manjkavosti u zakonskom okviru, to bi pokazalo da je on kandidat koji razmišlja, koji gleda nekakvu širu sliku i mislim da evo zbog toga jednostavno nije dobar, neće dobiti moje povjerenje, neće dobiti moj glas kada za to dođe vrijeme. Kažem, meni je poprilično žao što se nalazimo u ovoj situaciji, nekom drugom prigodom će biti prilike da ukažemo još jasnije možda na uzroke tome ili sa više strasti kao što je to činio g. Grmoja, ali evo trenutno je tako. za hrvatske građanke i građane koji najčešće ne vide zapravo rezultate rada osobe koju ćemo izabrati na ovu dužnost, možda ovo nije osobito bitno ali svi mi ovdje znamo koliko je to važno jer jednoga dana ako se nađemo u situaciji da nas manjak transparentnosti ugrize za stražnjice zato što smo mi dozvolili da on dođe u epidemijske razmjere, imat ćemo samo sebe za kriviti zbog toga.

začuđujuće i kako vi kažete, dva kandidata, od toga se jedan samo formalno javio da se zadovolji forma. To je porazno i nekad je, mi smo imali davnih godina, jedno ministarstvo se zvalo Ministarstvo pomorstva, prometa i veza. Mislim da bi svako ministarstvo trebalo dodati još i ovo “i veza“ jer isprepletenost interesa u RH je toliko velika, mi ćemo imati slijedeći zakon, Zakon o osiguranju gdje će isto o tome biti riječi. Toliko su jaki interesi, iza svih tih interesa stoji novac i zato mislim da ovo vaše pitanje zbog čega se ljudi ne javljaju na ovakve funkcije gdje trebaju biti neovisni, upravo ta isprepletenost interesa i novac im to onemogućava jer ljudi niti su dovoljno plaćeni u dovoljnoj mjeri, niti imaju svu ekipiranost tog ureda a niti onda imaju potrebne resurse da bi se suprotstavili ovako moćnim interesnim skupinama. Hvala. **Hajdaš Dončić, Siniša Hvala na komentaru, kolega Žagar. Mislim da je užasno obeshrabrujuće kada imate jednu dužnost javnu koja bi nominalno, koja bi u načelu trebala biti uloga borca borca za ustavno pravo građana a taj borac ide u borbu bez alata za to, ako ne može kazniti čelnike tijela javne vlasti i ako ne može ništa napraviti zapravo da bi svoju dužnost koja se očekuje ispunila, mislim o čemu pričamo? Vrlo je demotivirajuće šta netko pojedinačno može dobiti iz toga, recimo koju motivaciju može imati da se prijavi, to bi bio čisti mazohizam, evo dakle nije nužno samo novac, mislim da je tu jednostavno i činjenica da je to bez pravih alata, zapravo samo jedan mali kafkijanski kotačić birokratski. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. Slijedeća replika, kolegica Sunčana Glavak, izvolite. Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Kolega Glavašević u ovoj sabornici kada je SDP mijenjao zakon, povjerenica, sada već bivša Anamarija Musa dobila je podršku upravo iz Kluba HDZ-a jer joj je tadašnja SDP-ova vlada onemogućila financijski preduvjet za funkcioniranje ureda. Od 2014. od milijun i nešto tisuća kn, do 2018. 3 milijuna 600. Financijski preduvjet za funkcioniranje ureda znači i djelomičnu neovisnost. Dakle, da biste mogli imati ljude, koji će biti u funkciji, da provode zakon, da pomažu građanima, tada im morate dati i financijsku neovisnost. I za kraj, ono što vi govorite, slažem se s vama, javilo se samo 2 kandidata, ali tko god se javio, ovdje je izvrgnut gotovo javnom linču. Razmislimo malo o tome, što govorimo o ljudima bez obzira na koju se poziciju javili. Kvalificirani ljudi, zaslužuju li oni ako imaju sve zakonske preduvjete javiti se na neki natječaj. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala Pa da ja nemam problema s time što vi govorite, tko god da je odgovoran za bilo kakve greške u prošlosti, treba to reći, ako je to bio SDP-a a bio je, iz perspektive članice stranke koja, em ima optužnicu, em je kriva za 99,9% zla u RH, koji se dogodilo od osamostaljenja do danas, nemate moralnu poziciju da baš ne razumije./… govorite o tome. Ali …/Govornik se ne razumije./… da mi bude dozvoljeno, ako je i premjeru Plenkoviću, da koristi strane jezike, vi govorite da je SDP odgovoran za za situaciju koja je bila 2013. a u tom trenutku je upravo g. Pičuljan, bio jedan od ljudi koji se o tome nešto pitalo. I sada ćete podržati jednu od osoba koje su bile odgovorne za nešto na što upozoravate, koja vam je logika o tome? Povreda poslovnika, izvolite, kolega. **Glavak, Sunčana (HDZ)** Hvala lijepo g. potpredsjedniče, nerado koristeći čl. 238. međutim, kolega Glavašević, ja vas molim da se malo saberete, jeste vi svjesni što ste izgovorili? Jel vi meni želite reći, da sam ja kriva za 99% zla u RH? Ja vas lijepo molim, ja sam članica HDZ-a, što vi meni imputirate i s kojim pravom?

da je kolegica Glavak pažljivo slušao što sam govorio, vrlo bi jasno mogla čuti, jer ja smatram da uz svoje mnoge mane, razgovijetan govor i i nekakav jasnoća nisu među njima, mislim da je bilo vrlo jasno, da nisam nikakvu individualnu odgovornost imputirao kolegice Glavak, nego dapače, nije na stranci, ali zato postoje neke presude. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Dobro, nastavljamo, sljedeća, replika je kolega Goran Aleksić. Zahvaljujem kolega Glavašević, rekli ste, nije se nitko javio, zbog toga što je to slabo isfinancirano, pa neće biti dovoljno sredstava, pa je nezahvalno, ali ja mislim da i nije to glavni razlog, ipak je glavni razlog, taj da ljudi polako shvaćaju da je utopistički javljati se na nekakva radna mjesta, koja su unaprijed već utvrđena, određena, gdje je potrebno, da imate volju političke elite da radite taj neki posao. Dapače …/Govornik se ne razumije./… državna i javna poduzeća i tamo morate imate određenu podobnost, da biste od odgovorne funkcije obnašali, tako da ljudi se javljaju, povremeno, ali jednostavno nemaju šanse ukoliko to nije unaprijed utvrđeno, dogovoreno, klijentelizam, korupcija, nepotizam, to su nekakvi pojmovi koji su već izlizani u RH, ali mi smo jednostavno društvo isprepleteno tim društvom, mrežom interesa, od financijskih do političkih, tako da ne vidim baš neko svjetlo na kraju tunela. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Odgovor na repliku, izvolite, kolega. **Glavašević, Bojan (Nezavisni)** Hvala g. potpredsjedniče, kolega Aleksić, hvala i vama na replici. Zapravo kolega Žagar je više uputio na financijski aspekt, a ja se s vama potpuno slažem da je u pitanju klima društvena. Ona je prije svega klima jednog moralnog relativiteta, u smislu da nije jasno, nema, ne postoje jasni kriterij za ono što je prihvatljivo i za ono što nije prihvatljivo, a tome je tako iz svih ovih razloga koje ste vi naveli. Dakle, ja se s vama u tom smislu slažem. Sljedeća replika kolegica Sabina Glasovac, izvolite. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Kolega Bojan, mene nažalost, ne iznenađuje činjenica da se unatoč činjenici, da imamo vjerojatno u Hrvatskoj, jako dobrih kandidata, koji bi kvalitetno obnašali dužnost povjerenika za informiranje, jako mali broj ljudi javio na ovaj natječaj. kada ljudi vide, koliko ova vlada, zapravo udara na neovisne institucije, koji trebaju biti neovisne, samostalno odgovarati samo u saboru, kada vide koja sudbina je zadesila gđu. pravobraniteljicu za djecu, kada vide koja sudbina je zadesila gđu. Daliju Orešković, kada vide što se ovdje u Saboru svake godine radi gđi Lori Vidović, onda ni ne čudi što ljudi ne žele stavljati svoje profesionalne kompetencije i svoj ugled, na mjesta koji mogu doprinijeti RH, ali gdje će ih jedna politička opcija, ako ne budu radili onako kako oni to žele, šikanirati i s njima se zapravo loptati i igrati.

narušavanje neovisnih institucija i demokratskih osigurača je jedno od obilježja, prije svega vlasti HDZ-a, vlada HDZ-ovih ovih od 2015. na ovamo. Mislim, nadalje, to je jednostavno nešto s čime će se Hrvatska morati u budućnosti izboriti jednoga dana kada HDZ ode s vlasti a to će se dogoditi, zato što vijest hrvatskih građana, mislim da će izaći na vidjelo. Prvi posao, koji kada god bude na vlasti, u tom trenutku će biti ponovno uspostavljanje zdravog sustava demokratskog osigurača, koji su oni pogazili. Hvala. I posljednja replika, kolega Darko Parić, izvolite. **Parić, Darko (SDP)** Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Moram reći na početku, da se skoro u potpunosti slažem s replikom kolegice Glavak. mi u ovom Saboru dakle strastvenije raspravljamo kad pričamo o imenima i kad određeni ljudi sa imenima brišu pod različitim, nije bitno kojim imenima, brišu pod u ovoj sabornici, ta imena najčešće nisu to kad se dešava. Pravi problem nažalost nije onaj tko će doći na to mjesto nego problem je zašto kolegica Musa koja je izvanredno odradila svoj posao, više ne želi raditi taj posao. Problem je zašto i ova i ona prije i ona prije Vlada nisu omogućili sredstva ni resurse da povjerenica u ono vrijeme i idući povjerenik ili povjerenik, mogu adekvatno raditi taj posao, to bi bila prava rasprava u ovoj sabornici, zašto taj ured nema sredstva i financijska i sva ostala da bi mogao odrađivati svoj posao kako treba i mislim da je to razlog zašto se nitko nije javio, to je vjerojatno razlog zašto kolegica Musa otišla sa tog posla a mi kao i inače u potpunosti promašimo .../Govornik se ne Da, mislim na kraju krajeva jedna od mojih teza jeste bila da se moramo fokusirati na meritum stvari i trudio sam se to činiti a koliko god da se kolegica Glavak osjetila u jednome trenutku pogođenom, mislim da ste u pravu, mogu se složiti sa ovime što ste rekli. S druge strane, naravno kandidatkinje i kandidati za javne dužnosti moraju biti izloženi u određenoj količini javnog interesa i javnog fokusa tako da tome nema pomoći i nitko tko ima nešto za sakriti ne bi zapravo, mislim, ne bi se trebao javljati na takve stvari ali da, apsolutno ste u pravu. vidjeli smo u nekoliko navrata situaciju u kojoj ljudi koji su jako dobro obnašali dužnost na koju su izabrani ili koja im je povjerena, da jednostavno dižu ruke i

nije važno koje je je boje mačka. Važno je da miševe lovi. Međutim u ovoj močvari u Hrvatskoj, kod vrlo bitne, povjerenika, kod vrlo bitne službe tj. vrlo bitnog demokratskog alata, to je pravo na informiranje, naravno da nije dobro postaviti miša u ovoj močvari štakora jer miš nikad neće uhvatiti štakora a kamoli mačku u ovom kolopletu zatvorenog zatvorenog sustava informiranja, neinformiranja, neznanja. Zbog čega? Zbog toga kad čovjek kaže da nije bitno, da je u Agrokoru sve provedeno okej, a dok bivša povjerenica kaže da treba sve informacije iznijeti van oko Agrokora poglavito od HBOR-ovih kredita i da je javnost zainteresirana i da trebamo dati informaciju tko su ti miševi a danas štakori ili mačci koji su pogodovali tom sustavu, tom gigantu Agrokora, da trebaju izaći u javnost. Naravno da im ne treba ovaj čovjek, ova gđa. Musa koja kaže trebaju izaći svi krediti, kojim su iznosima izašli ali to je kao poslovna tajna, jel', a to je što je hrvatski gospodarski sustav bio pred kolapsom, što su pogodovale političke elite, naravno da je čovjek odabran i da je čovjek stavljen isključivo iz toga što je obojen svim bojama i to je evidentno i čovjek će odraditi zadaću da informacije oko slučaja Agrokora ne izađu. Pa ja sam prije nekoliko dana koliko su ti štakori ojačali, u ovom sustavu i zašto im je potreban miš, pa ja sam i prije nekoliko dana evo pitao premijera Plenkovića zbog čega krše zakone teleoperateri u RH i zbog čega se ne ponašaju u skladu sa zakonom, propisima važećim, on je rekao da nema odgovora na to, da će netko drugi odgovoriti a ja isključivo i brojni građani, samo tražimo da se teleoperateri ponašaju kao u zemljama odakle dolaze. Ja kao saborski zastupnik ne mogu dobiti informaciju i naravno da one nikad neće postaviti čovjeka, opet ponavlja, nebitno koje je boje.

HDZ na čelu s Mudrinićem, SDP je završio, INA-u je počeo SDP sa bijelim očima, završio je znači, i jednostavno to znamo na koji način funkcionira. Meni je više ovdje i bolniji način šta si ne priznamo to da je vrlo bitna, institucija povjerenik za informiranje se na ovaj način bira. I treba jasno reći da im treba pouzdana osoba, osoba koja će čuvati premijera, Vladu i sve one koji su pomogli da naraste to te razine da ugrozi sustav RH, gospodarski kojemu se pogodovalo, kojega se uopće nije smjelo spomenuti do unazad godinu i pol dana, tko ga je smio spomenuti, nitko, i ne samo njega, ja sam sad spomenuo, sad ga svi cipelare, naravno. I to je toliko moći da jednostavno kako obični građani od najnižih razina ne mogući doći do informacija, jednostavno javni servis bi trebao javiti informacije našim građanima, ali kad biramo čovjeka koji kaže da je oko Agrokora sve bilo čisto, kristalno jasno, onda znamo da ne biramo osobu koja će napraviti posao. Zato mene ne čudi šta je bio, dok je bio HDZ na vlasti u HDZ-u, dok je bio SDP na vlasti, bio je sa kolegom Baukom tajnik, znači ne ludi me to ali se moramo usprotiviti i moramo kazati, kolegica Glavak cijelo vrijeme govori da je to antidemokratski govoriti o tome. Zbog tog pozivanja na demokraciju, Hrvatska i je, 2/3 Hrvatske su prazne zbog toga jer ne štitimo suverenost. Mi kod telekomunikacija ne štitimo suverenost zbog toga što nismo imali informacije. Evo, recimo npr. i Vijeće Europe gradimo, imamo sredstva EU, da smo vrlo loše izgrađenost DTK optičkih kabela i da RH ima svoju DTK mrežu. Ne, mi to nećemo, bez obzira što su nam osigurana sredstva i koja će propasti, bitno da tele operateri su postali vlasnici naše mreže i da sad postavljaju bazne stanice gdje god im padne na pamet, bilo u Splitu na Pujankama, bilo, sad sam bio na Vrbanima, bez toga da poštivaju zakonske propise i lokalne samouprave i prostornih planova, a i zakonske propise Ministarstva graditeljstva. O tome se mora šutjeti. Nećete to u medijima pročitati baš puno da govorimo o ovome. Bez obzira što je i zdravstvena organizacija svjetska kazala da je mogući uzročnik tumora, raka, oboljenja od raka, su zračenja od baznih stanica, što je u nas granica dozvoljena puno veća 890 puta nego u Beču, al to su stvari koje nikoga ne zanimaju. Evo, danas imamo i Odbor za promet, pa vjerujem da ćete podržati Zakon da se tele operateri Zakon izmjene o gradnji, da tele operateri postavljaju bazne stanice, da moji imaju građevinsku dozvolu, da moraju ispunjati uvjete, iste ni manje, ni više, nego kao u svojoj državi. Jer ovdje imamo jednostavno monopol. RH da je imala informaciju, da građani imaju informaciju onda bi se pod pritiskom, naravno, javnosti gradila mreža mreža optička koji bi bili vlasnici RH, a ne i to je ta dio suverenosti, a ne da nam netko drugi to radi. Znači, mi nemamo informaciju, ovdje ne mogu dobiti kada postavljam pitanje premijeru Plenkoviću. Naravno da se sjećamo i donošenja Zakona o električnim komunikacijama gdje smo mi tražili da pravo služnosti ili pravo puta plaćaju tele operateri kao što plaćaju u svojim državama. Međutim, to je bilo prošlo je savjetovanje, uvečer se sastao, prije večer, prije donošenja Zakona, premijer je se našao sa predsjednikom HT-a i to je izbrisano iz e-savjetovanja, a to vam je svima poznato i svi o tome znate, dali smo amandmane, ništa više, ni manje, nego kao što se ponašaju u svojim zemljama. I zbog toga tele operateri se hvale HT kako najveću dobit ima u RH. Ni manje, ni više, nego duplo veću nego u prosjeku EU. Čak u Srbiji ima duplo manju dobit koju izvlači. Kako može imati najveću dobit u RH? Zbog toga jel mu ne treba građevinska dozvola, ne treba projektirati, ne treba ulagati u infrastrukturu, jednostavno koristi sve rupe i propise, a naravno tu rade štetočine, mali mišovi unutar Ministarstava i lobiji koji su godinama pogodovali tim interesnim skupinama. Brojne informacije, evo ovdje, što je bio Udruga Franak, Udruga, brojne Udruge civilnoga društva su upozoravale, al one mogu, ne mogu se boriti da dođe točna informacija. Jednostavno, evo, Udruga, Hrvatska udruga za zaštitu elektromagnetskog zračenja se toliko bori da imamo iste uvjete tele operateri kao u RH, ali ne mogu doći do informacija. I naravno, ja još jednom pozivam sve institucije da rade posao, kako je propisan. Međutim, ne možemo očekivati jer jednostavno mi se ovdje zamaramo sa nečim što je odavno poznato i što narod zna. Ponoviti ću ono što sam na početku rekao. Nije važno koje boje je mačka, to je stara poslovica, važno je da mačka miše lovi. Ali u ovoj močvari hrvatskoj previše je, ne miša, štakora, i njima je interes da miš bude na čelu Povjerenstava i bitnih institucija, jel mačka bi ih sve pohvatala. Hvala lijepo. Izlaganje kolega. Imamo 9 replika. Dakle, prva replika je kolega Marko Sladoljev, a nakon toga Darko Parić, izvolite. Hvala gospodine podpredsjedniče. Poštovani kolega Bulj, sjećate se prije Svjetskog prvenstva kada smo ja, vi, kolega Grmoja, zatražili, dakle, da se objave imena saborskih zastupnika koji su putovali na račun HNS-a na utakmice i kojima su se plaćali hoteli i sjećate se da je Povjerenica za informiranje također uputila to pitanje HNS-u i da nije dobila odgovor. također to uputili kao pismeno pitanje, nikada nismo dobili odgovor. Radi se o sredstvima koji su dosta veliki s obzirom da naši roditelji, djeca u nogometnim klubovima treniraju u neadekvatnim uvjetima i sada evo vas pozivam da prokomentirate i to i da ćemo mi kao zastupnici slijedećem Povjereniku za informiranje postavljati takva pitanja. **Hajdaš Hvala lijepa kolega Sladoljev. I vi i kolega Žagar svojim pitanjem koje ste postavili i povjerenica Musa, nikada nećete dobiti taj odgovor. Nikad. I zbog toga kolegica Musa…/Govornik se ne razumije/… povjerenica Musa i ono što smo mi tražili, jednostavno ona nema više potporu, ona to ne smije pitati. Ona mora biti povjerenica za informiranje i vi kao saborski zastupnik to ne smijete pitati. Jer njima ne treba netko tko će rješavati probleme, iznositi što je institucija i uloga, zakonska uloga, pravo na informaciju i to je sustav koji je jednostavno pun, opet ponavljam, miša il mišića. Međutim, izresli su u štakore. I oni trebaju imati sustav na čelu jer da je to nekakva mačka bez obzira na boju, šta ovo govori bio u jednoj stranci, onda bi ti miši se povukli.

količina licemjera od vas i kolege Grmoje kojom bez problema ovdje slobodno baratate u ovom Saboru i zaboravljate, sjećate se, imate sinkope bez ikakvih problema. Ja nemam problema nikakvih, zašto ste vi protiv kolege Pičuljana zbog svega onoga što je on rekao ili nije rekao na Odboru. ali ovo vađenje crijeva na ovakav način, uistinu nije u redu, prema nikome pa ni prema njemu, on zadovoljava sve uvjete da to može biti, a treba biti ili ne treba biti izabran, zbog onoga što je rekao ili nije rekao. A još je najlicemjernije upravo to, povezivanje njega s onim što je rekao ili nije rekao oko grupe borg i Agrokora, pa dajte da vas podsjetim, vaš predsjednik stranke u to vrijeme predsjednik Sabora, je bio de facto inicijalni osnivač cijele priče oko Agrokora i skupine borg. I jedini razlog zašto Most nije duboko involviran u tu priču, je to jer vas je Andrej Plenković, puno prije nego što se je strast zahuktala izbacio iz te vlade. I meni je fascinantno vaša lakoća postojanja, iskrivljivanje i doživljavanje činjenica, onako kako vama odgovara u datom momentu, to je zbilja fascinantno. Gospodine Parić vi ste bili pomoćnik ministra kada je Todorić kupio Mercator u to vrijeme. I vaša vlada i vi ste hvalili taj potez, što je on napravio, naravno jer ste mu pogodovali, i Jakovina i svi, nitko nije smio spomenuti Todorića, mi smo ga prvi spomenuli. Ja sam prvi digao kaznenu prijavu protiv Vujčića, dok je vaš predsjednik sa njim i …/Govornik se ne razumije./… tamo puštao CD, ja sam digao kaznenu prijavu protiv Vujčića, prvi, prvi sam digao kaznenu prijavu. Nitko od vas nije smio pogledati Todorića, spomenuti HT, nitko nije smio. Bez obzira što ste koristili naše resurse, imali ste svoga ministra, naše resurse su koristili, milijarde su godišnje crpili,

Ispričavam se, povrijeđen je čl. 238. na način, da ono što sam rekao maloprije, ne možete tako optuživati, tako, jednostavno lupat po ljudima, bez ikakvih činjenica, dokaza i svega, ja jesam pomagao Agrokoru, tako što sam kupovao u dućanima Agrokora i to je jedini način, kao što ste i vi radili, jer su tamo hrvatski proizvodi i i to je to. Vjerujem da ste i vi kupovali u Konzumu, mislim spuštate raspravu u ovom saboru tako u ovom saboru, da ponekad mi bude sram sjediti ovdje. **Hajdaš Vi ste je predsjedniče povrijedili podredili poslovnika, jer sve članke, kao predsjednik, kolege, jer kolega nije rekao, je koji sam članak povrijedio, ali nije rekao šta sam ja povrijedio, koju sam neistinu rekao, koju sam neistinu, pa da,

crtu, više neću tolerirati, tzv. povrede poslovnika za replike. Dakle, sada je crta, dakle, nedam nikome opomenu. Nastavljamo dalje, kolega Arsen Bauk, izvolite. Poštovani kolega Bulj, to što je netko bio u Ministarstvu, dok sam ja bio ministar to mu je samo plus, to ej priznala i vaša stranka. Znači gđu. Botički pomoćnicu ste ostavili na tom mjestu, Miloševića ste ostavili, gđu. …/Govornik se ne razumije./… ste ostavili poslije ste ju čak i unaprijedili. Pa šta onda smeta g. Pičulja? Znači vi ste priznali ispravnu kadrovsku politiku mene kao ministra, dok sam bio u Ministarstvu, ja vam na tome zahvaljujem. Gospodin Pičuljan je jedan od autora Zakona pravu na pristup informacijama i ne mogu reći ništa loše o njemu dakle je bio zamjenik ministara, jer bi sada rekao da neću glasati za njega. Možda ću glasati za njega, možda ću glasati za drugu kandidatkinju, nema nikakvih problema, međutim, oba kandidata su oba kandidata su profesionalci relevantni i neće oni štiti premjera, štiti će sud, jer ni jedna njihova odluka nije izvršna, još uvijek ima sudsku kontrolu. I ako bi, jedina mu je minus što je možda bio prije 20 g. u HDZ-u, ali bio je i Stipe Mesić, a bili ste i vi, pa šta sada. Hvala. Odgovor na repliku, izvolite kolega Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Ja sam rekao kolegama, ako su dobro slušali, da nije bitno koja je boja mačke, nego je bitno da miša lovi. I vi iz toga konteksta vadite da je u profesionalnosti bitno da čovjek bude u kojoj stranci. Ali, ovaj je točno mijenjao stranku trenutcima kada je trebao. Bio je u HDZ-u dok vi niste došli na vlast, poslije je došao u SDP, točno je se prilagodio tom vremenu. Ali, ja nisam toliko o tome govorio, meni je puno bitno ova izjava, gdje on kaže da je u Agrokoru bilo sve čisto, dok je kolegica, bivša povjerenica Musa tražila da se prikažu u javnosti svi krediti HBOR-a koje je dobio Agrokor i svi ostali, za koje on nije. To je bitno, nije bitno koje boje mačka, to sam i rekao. Apsolutno nije bio tko je u sustavu koje stranke, neka čovjek se bori i radi svoj posao, ali očito u ovome trenutku ne treba mačka, bez obzira koje je boje, nego miš. Hvala lijepo. Hvala. Sljedeća replika je kolega Ivan Lovrinović, nakon njega Ante Pranić, izvolite kolega Lovrinović. **Lovrinović, Ivan (Promijenimo Hrvatsku)** Hvala g. potpredsjedniče. Kolega Bulj, aj ću se odmaknuti od ovih prepucavanja Most HDZ SDP, svi znamo što je bilo, nažalost Most je 2 puta išao sa HDZ-om i ne treba vas ništa čuditi sada da bira, koga će birati za povjerenika za informiranje. Ali, kolega Bulj, ovdje je riječ, ovdje je riječ, uopće funkcionara koji se bira, jel to vladin povjerenik za informiranje ili povjerenik za informiranje prema u javnosti? Ovdje je očito riječ o vladinom povjereniku i svi se vi čudite ljudi moji, pa oni očito biraju vladinog povjerenika za informiranje. Ali ono što je suštinski, vi ste to dotakli, u HBOR-u ima puno da ne kažem čega, nagaznih mina, tamo se najveće prljavštine, politike vide i zato se želi sakriti sav taj kriminal, korupcija, klijentelistički veze i jedne i druge stranke koje su vodile ovu zemlju i to je onaj problem zašto one žele kontrolirati zemlje svoga povjerenika za javnost. **Hajdaš Dončić, Siniša Kolega Lovirnovću i vi ste bili sa nama i znate kako se ja ponašam. Ja 2017. nisam glasao niti za proračun, bili smo mi u većini. I znate da se nisam želio preslagivati kada je bilo moguće po prvi put preslagivanje nikakvo nije kad su, kad je došlo prvi put do izbora. Znači o tome možemo razgovarati ali treba imati hrabrosti, ako treba ući u to a držati se svojih načela u borbu protiv tih. Ali je istina što tvrdite. I ja ću samo ponavljati uvijek, nije njima interes u aktualnu vlast staviti čovjeka gdje će informacije imati pravo svi na uvid po pitanju recimo Agrokora, HNB-a, oni, to njima ne treba takva osoba, bez obzira koje je on boje. Njima treba osoba koja će zaštiti njih od tih informacije koje bi trebale imati javnost. Zbog toga je povjerenik za informiranje, zbog toga povjerenik za informiranje ima vrlo važnu ulogu u demokratskom sustavu. Ali očito ovdje nije interes da imamo takvu instituciju i takvu osobu na čelu jer kolegica Musa je upravo to tražila, da se objavi sve po pitanju Agrokora. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. Sljedeća replika kolega Ante Pranić, izvolite. Nakon njega kolega Žagar. Hvala gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Kolega Bulj, apsolutno se slažem sa vašim izlaganjem. I zapravo što je suština ovoga danas? Kada vidimo jedan proces na javnom natječaju se javljaju i dva kandidata, jedan se javlja probono samo da bi zadovoljio Zbog čega? Jednostavno zbog sistema koji vlada u Hrvatskoj. Da se na ovaj natječaj javio tip ala Einsteina, ako nema člansku iskaznicu vladajuće većine on ne može proći. Prema tome, nije ništa sporno da nam danas kažete iz sabornice iz ovog reda da je on vaš kandidat, ima apsolutnu podršku. Pa da nema vašu podršku ne bi se čovjek vjerojatno ni javio na natječaj, to se danas u Hrvatskoj javlja. I onda kada se pita zašto mladi ljudi odlaze, odnosno zašto imamo ovakav sistem 2 tisuće ljudi je zaposleno u zadnje 2 godine. Pa čijom članskom iskaznicu imaju podršku? Pa dobro se zna kako se dolazi na posao u Hrvatskoj. Dobro se zna kako se dolazi na ovakve institucije, poglavito institucije koje bi trebale nositi informiranje u Hrvatskoj. Hvala. **Hajdaš Dončić, Siniša Pa, sve ste rekli, tako da bih ja samo nadovezao se. Kod biranja ustavnih sudaca vrlo lako se dogovore HDZ, SDP, vrlo jednostavno, a kumove svoje Vladimir Šeks vrlo jednostavno posloži u sve institucije. Pa vidimo i kako je čak i pravosuđe donijelo presudu protiv jednoga medija zbog toga što je rekao jedan saborski zastupnik kolega Grmoja, on što je rekao .../Govornik se ne razumije./... je medije. Naravno da Ustavni sud svi povjerenici oni moraju biti pod kontrolom. I tu se vrlo lako kada je potrebno dogovore HDZ i SDP, bez obzira na koji način to možemo potvrditi. A to sve vodi, recimo Vladimir Šeks je pravosuđe složio fantastično, točno po kumskoj liniji, po stranačkoj liniji. Znači kompletna kontrola sustava pravosudnog je u rukama nekoliko ljudi, pravosuđe govorimo. I pravosuđe je rak rana. A i ove institucije kao povjerenik za informiranje je vrlo bitan, međutim očito

jako puno lisica čuva naše kokoši, to je glavni problem, što više novca, to manje informacija ide van, to vam je zakon i podzemlja i nad zemlja i tako vam je u svim sustavima, nemojte se čuditi ni oko Agrokora, dakle kada je novac u pitanju onda vrlo malo informacija ima, ide prema van. Hrvatski sabor u ovom trenutku ima vrlo nizak ugled u hrvatskom društvu, jednako tako i zastupnici. U ovom trenutku mnogi, ajmo reći frajeri, da koristim vaš rječnik, mnogi frajeri imaju izdašna primanja, koriste svoje privilegije i i suprotno ovom zakonu i ovom povjereniku te informacije ne dolaze do građana. Što oni imaju, koje sve beneficije ovog društva koriste i koliko su firmi upropastili i što sve rade a na kraju zato budemo odgovorni odgovorni mi zastupnici. I u tom smislu ne pozdravljam ni vaše ovo prepucavanje oko toga tko je kriv jer ako se pogleda u povijest onda dolazimo do situacije zaprepašćujuće da su svi u tome učestvovali na neki

Jer lisica neće čuvati kokoši, to ste dobro rekli na početku. I ne može mali miš uloviti štakora. Kako? Jednostavno ne može. Ako je on pod kontrolom. Prema tome, ja sam točno rekao da je bitno da je na svim javnim dužnostima kao što je povjerenik za informiranje i ostali osoba koja će raditi zakonom propisan svoj posao a ne osoba koja će reći da nije važno kome HBOR i kada dodjeljivao kredite a to mi ne bi trebali znati bez obzira što je to javni novac. Ali to se radi o milijardama. Prema tome, na tom mjestu trebaju ljudi koji imaju hrabrosti u ovoj močvari i u ovome kokošinjcu

osobe koje su se javile, dakle dvije na kraju zadovoljavaju sve uvjete i njima se u ovom životinjskom svijetu od vaših miševa, mački, do baznih stanica, vi očito imate neku širu sliku, možda izgubilo ono što je MOST želio učiniti, a samo ću vas podsjetiti, pa tako nemojte puno spominjati mačke jer kada imate lava, onda lav primjerice želi da njegov kum postane zamjenik direktora Hrvatskih voda. Zato molim vas, kolega Bulj, netko je rekao, nažalost niska je razina ocjene hrvatskih građana o radu Hrvatskih sabora. Sagledajmo ono što kaže natječaj, što kaže zakon, čime se bavi povjerenik za informiranje, prije svega rješavanjem žalbi i drugih korisnika kojima je uskraćeno pravo na pristup informacijama. Govorimo o meritumu. Izgubili smo se u prijevodu od svih ovih životinja kojima ste htjeli okarakterizirati ljude da bi došli do ovog i rekli i sugerirali ponovo ono što je govorio kolega Grmoja, nemojte nekog birati. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. Odgovor na repliku, izvolite kolega Bulj. Gledajte, vi spominjete jednu osobu a ja ću vam evo ovako opisati da je u Hrvatskoj još ovih partitokratskih razmišljanja koje ste vi sada iznijeli. Jednostavno morate prihvatiti, kolegice Sunčana Glavak, znam da ste bili glasnogovornica Sanaderu, znam da ste bili svi, znam da ste morali organizirati da se priječe Sanaderu kad je bio izbore Jadranke Kosor pa ste morali za Kosor, ovo Karamarku, pa ste morali svima u nizu. koji je vaš posao, ja znam da ste vi s te strane i školovani i da je to vaš posao, ali je činjenica da trenutno u Hrvatskoj imamo puno lisica u kokošinjcu. I vi to znate, i vi to ne morete niti jednom riječu mene opovrgnuti. Što se tiče teleoperatera evo u 1 sat ima Odbor za graditeljstvo i prostorno uređenje gdje dajem rješenje zakonsko

u nekim dijelovima vaše rasprave mogli složiti o mačkama i miševima, mačke su site i naravno …/nerazumljivo/… tako je, ima jedna druga stvar, ja se slažem da informacije moraju biti jasne i dostupne građanima u potpunosti, ali znam da i oporba želi napadati vlast kojoj ja naravno svoju podršku, zašto, moramo znati ipak da ova država u zadnje 2-3 godine ide naprijed, da ipak ima suficit, da ipak ima nekake stvari, a i ovo tele, neke stvari dobre koje su uradili i to se vidljivo gledam gledam kroz gospodarstvo i kroz danas kroz neke druge zakone, al slažem se za ove teleoperatere koje imamo, naravno imamo i u Europi naše predstavnike koji su se trebali borit i mi ovdje al koliko sam čitao i pratio snizavaju se cijene i poziva i svega. Naravno da treba reda napraviti svugdje u tome se mogu složiti da ja ipak mislim da ovo sada što se radi …/Upadica: Hvala./… u državi Hrvatskoj jedan red. **Hajdaš Dončić, Kolega Mišić složio bih se s vama nije bitno tko je na vlasti, bitno je na čelu institucija kao što je pravobranitelj za informiranje, svih pravobranitelji svih institucija, bitno je da su ljudi koji će profesionalno svoj posao, a ne stavljati ljude koji već unaprijed govore o stvarima koje jednostavno nemaju logike, ne može netko tko će štitit informaciju biti povjerenik za informiranje, a da štiti informaciju kome je HABOR dao kredite. Zašto se ne bi objavilo kome je HABOR dao kredite, kolko Agrokoru, kolko drugima trećima, al on je već najavio, znači mi ovdje moramo imati osobu koja će raditi svoj posao bez obzira kakve je on boje,

povjerenik za informiranje mora raditi svoj posao profesionalno, da mora imati sredstava za to i da građani moraju dobiti odgovore na ona pitanja koja postavljaju od državnih i javnih tijela. Nažalost jedno od pitanja koje je ostalo neodgovoreno i očekujem od novog povjerenika, bez obzira tko će biti, da se zna u hrvatskoj javnosti tko je platio kartu Ivi Sanaderu na Svjetsko prvenstvo u Rusiju, tko mu je do vip ulaznicu i koga je on predstavljao, to su pitanja i pitanje je kakvu poruku s tim šaljemo da je dr. Ivo Sanader vip gost u Rusiji i zbog toga sigurno je dobar dio mladih razočaran u ovaj sustav i u društvo. I očekujemo da povjerenik odgovori odnosno traži dalje odgovore na takva pitanja i da ne dozvolimo takve gafove da nam je gospodin Ivo Sanader vip gost. Hvala. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Odgovor na repliku. Izvolite kolega Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Zbog tih pitanja koje je postavljala pravobraniteljica Musa u biti i nema potporu, ona je postavljala ta pitanja i naravno da od ovaj povjerenik to pitanje neće postaviti, neće on postaviti niti jedno pitanje koje javnost interesira zbog čega su poglavito kako ste rekli mladi razočarani i to je jedan nažalost od loših reklama za RH i zbog toga, mladi zbog te percepcije i odlaze. Zbog toga odlaze ne baš u obećane zemlje, vjerujte bio sam prije nekoliko dana u Austriji i Njemačkoj, nije to baš toliko obećano, ali isključivo zbog toga i postavljaju ovdje ljude koji nisu profesionalni, jer Sanaderevci i danas su u sustavu. Sanaderizam i dalje je u sustavu političkome trenutno onaj koji upravlja i zaista se protiv toga triba borit. Hvala. Hvala lijepo time smo završili sa pojedinačnim raspravama, sada imamo tri prijave u ime kluba. Prvi je kolega Robert Podolnjak u ime Kluba zastupnika MOSTA nezavisnih lista, završno. Izvolte kolega Podolnjak. Gospodine podpredsjedniče, kolegice i kolege, na kraju današnje rasprave koja se fokusirala ne samo na imena kandidata za dužnost povjerenika odnosno povjerenice za informiranje nego i na samu instituciju jačanje neovisnosti te institucije, dozvolite mi da na kraju u ime kluba kažem nešto upravo o tome o jačanju neovisnosti institucije povjerenika za informiranje i ono što zapravo želimo preporučiti osobi koja će biti izabrana na tu dužnost. U jednom nedavnom je dosadašnja povjerenica rekla da sljedeću rečenicu, rekla je naime da je povjerenik potpuno neovisan i dogovara samo saboru, a jedini način na koji Vlada može vršiti pritisak je financijski u smislu proračuna. Bilo je dostav riječi danas o tome kako smo stvorili instituciju kojoj nismo dali dovoljna financijska sredstva i koja je godinama, malo po malo dobivala veći proračun, ali danas je on nedostatan. I u pravu su zastupnici koji su rekli da su ipak određeni pomaci prisutni i da danas taj proračun iznosi, ja bih ipak rekao skromnih 3,5 milijuna kuna nakon 5 5 godina od stvaranja te institucije i da je taj proračun nedovoljan za rad povjerenika i njegov ured. Povjerenica se godinama u svojim izvješćima zalagala za oštrije sankcioniranje prekršaja i nepoštivanja zakona, zalagala se za sankcioniranje i tijela javne vlasti, ne samo odgovornih osoba. I mi smo u pravilu jednoglasno prihvaćali ta izvješća, tim smo prihvaćali i preporuke povjerenice, međutim, zakon nismo mijenjali. Zakon o pravu na pristup informacijama od 2015. g. nije mijenjan, usprkos preporukama koje su išle u smjeru financijskog jačanja te institucije. I to nije dobro. Mislim da danas institucija, pored odražavanja tog hladnog pogodna i 14 zaposlenika nema dovoljno sredstva niti za inspekcije poslove, nema dovoljno sredstva niti za edukaciju, niti za prosvjećivanje javnosti o ulozi te institucije. Dovoljno je ako vam kažem, da za promicanje prava javnosti na pravo na pristup informacijama u proračunu, povjerenice, za 2018.g . je osigurano 60 tisuća kn. Marginalni iznos. Iznos koji je predviđen za jačanje kapaciteta tijela javne vlasti je 400000 kn, od toga je iz fonda EU, 340000 kn. 340000 kn. Dakle iz našeg proračuna svega 60000 kn. Premala sredstva za sve ono što bi ta institucija trebala činiti. Ako je namjera vladajućih i sadašnje parlamentarne većine jačati instituciju povjerenika, onda je prvo što trebamo učiniti i u proračunu za sljedeću g. ojačati ured, dati veća sredstva i sljedeće izmijeniti Zakon o pravu na pristup informacijama, usvojiti preporuke povjerenice, da se uvrste prekršajne odredbe i o sankcioniranje tijela javne vlasti, a ne samo odgovornih osoba, jer upravo iz njenog iskaza proizlazi, da odgovorne osobe u pravilu nismo kažnjavali, jer su se godinama protezali prekršajni postupci koji nisu pravovremeno okončani. Nažalost, dakle, ako želimo uvažiti sada te preporuke, ojačati instituciju pored izvora odgovarajuće osobe na tu dužnost, onda očekujemo jačanje institucije u financijskom smislu i upravo će na taj način i vlada i ovaj Hrvatski sabor pokazati, da im je stalo do te institucije i da će poslati pravu poruku. Prema tome, ovdje je odgovornost, prvenstveno na vladi koja predlaže proračun, a onda i na nama, da taj proračun, u tom smislu bude kvalitetniji i da izmetimo zakon u smislu jačanja sankcija za one koji krše zakon. Hvala lijepo. Iskoristiti ću priliku da pozdravimo učenike i učenice OŠ Silvija Strahimir Kranjčevića iz Zagreba i njihove nastavnike, dobrodošli i lijep pozdrav. Nastavljamo s završnim izlaganjem u ime Kluba zastupnika SDP-a kolega Arsen Bauk, izvolite kolega Bauk. će sudjelovati u izboru povjerenika ili povjerenice za informiranje, na način kojoj je predviđen zakonom, a to je dakle, u tajnom glasanju, podržati ćemo ili jednog ili drugog kandidata ili će netko od nas ubaciti nevažeći listić već po savjesti zastupnika. užeg tumačenja ove teme bilo sve. Dakle, raspisan je javni poziv, trebalo bi biti 2 kandidata, 2 kandidata je preostalo i imamo formalni zadatak da to stavimo sutra na glasanje. Što se tiče ove rasprave, ona se pretvorila u jednu vrstu pljuvačnice, po kandidatima, što nije bilo baš korektno. A diskvalifikacija je išla, otprilike tko je što radio ili tko je što rekao. Što se toga tiče, mi ne možemo prihvatiti takvu vrstu etiketiranja kandidata. I izražavam ovom prilikom prosvjed zbog takve rasprave koja je vođena ili je oštrije ili nije, ostaje svakome da vidi. Dakle, povjerenik ili povjerenica za informiranje, ima osnovni zadatak, rješavanje žalbi na rješenja javno pravnih tijela o tome da odbijaju pristup pravo na pristup informacijama. Ako povjerenik za informiranje riješi žalbu tako da ju prihvati, onda nezadovoljna strana može uložiti, pokrenuti upravni spor i dok sud to ne riješi, informacija ostaje skrivena. Ako pak ne prihvati žalbu, onda ova druga strana, dakle, građanin ima pravo, podnijeti upravni spor sudu, koji ponovno donosi odluku. Povjerenik za informiranje je ustvari u vrlo osjetljivoj poziciji. Jer kad mu se dogodi da 2 puta sud ne potvrdi njegovo rješenje o tome da prihvaća argumente javno pravnih tijela i uskrati informaciju, on je sam sebe diskvalificirao. Jednostavno, pokazuje se da više štiti vlast, nego građane. I onda u tom slučaju treba ozbiljno razmisliti o smjeni takve osobe. Prema tome, nije baš kao što kažu, najviše kolege iz Mosta da povjerenik ima neku veliki manevarski prostor štiti vladu. Baš obrnuto. Najsigurnije je za njega da ne štiti vladu. Jer ako bude prekomjerno štitio vladu ili lokalnu samoupravu, onda će mu prvi put sud dati žuti karton, da mu poništi rješenje, a drugi put će mu dati crveni karton sabor, jer je očito da ne ispunjava svoju zadaću. I takav povjerenik će biti najizloženija osoba javnosti sa opravdanim kritikama, dakle, mislim da će biti i medijski i na svaki drugi način, neizdrživo više obnašati tu dužnost, izgubiti će svaki kredibilitet. Prema tome, unaprijed napadati nekoga, tko u svojoj dugogodišnjoj karijeri, nema nešto ono što bi sad rekli on je napravio to i to i ajmo ga diskvalificirat'. Ovo je više bilo on je bio tu i tu, tad i tad. Može biti argument da se glasa za nekog drugog, ali ne baš da ga se diskvalificira na ovakav način, neargumentirano, bez nekakvog velikog razloga. Prema tome da zaključim ovu temu, nadam se da će novi Povjerenik ili Povjerenica za informiranje nastaviti, da se tako izrazim, praksu dosadašnje Povjerenice za informiranje, njihovi životopisi na to upućuju, jedna kandidatkinja je zaposlena u Uredu povjerenice za informiranje i sudjelovala je, vjerojatno je surađivala dobro sa dosadašnjom Povjerenicom za informiranje, drugi kandidat je jedan od autora Zakona i također dobar suradnik dosadašnje Povjerenice za informiranje. Ako su u njihovom radu pokaže, da odstupaju od dosadašnje prakse, da su u svojim ocjenama više skloni Vladi ili lokalnoj samoupravi, javno pravnim tijelima, a manje pravu građana, i to utvrdi Sud, sami će sebe diskvalificirati i neće im biti ugodno dolaziti na rasprave o Izvješću Povjerenika za informiranje koji dolazi na raspravu svake godine. I u tom smislu, podržat će, zastupnici SDP-a će sudjelovati u glasanju, podržat će jednog od kandidata koji je predložen i pozorno će pratiti kako će dalje funkcionirati taj institut koji je uveden u Zakon 2013. godine, i koji se do sada pokazao kao opravdan. Hvala. Hvala vam. I sljedeća, u ime Kluba zastupnika HDZ-a, završno, kolegica Sunčana Glavak. Izvolite. Hvala lijepo gospodine podpredsjedniče. S obzirom da je kolega Bauk još jednom pojasnio proceduru i koji je zadatak zapravo Povjerenika za informiranje, o čemu smo i kad je bio ministar, i kada se Zakon mijenjao, dosta razmijenili mišljenja, odmah da kažem ukoliko se danas provlačila teza da bi Zakon trebalo mijenjati, možda i jeste, vidjet ćemo, ali vjerujem da će to na najbolji način predložiti budući Povjerenik, s obzirom da ono što smo mi upozoravali, kada smo bili u opoziciji, kada se Zakon donosio, da će ovakav Zakon koji je postojeći i koji je na snazi, omogućiti i zlouporabu informacija, to se sada i dogodilo, na što je i dosadašnja Povjerenica upozoravala. Međutim, kolegice i kolege, ono što danas nije bilo dobro, ono što se danas nije trebalo dogoditi, nije smjelo, ostaje svima nama u javnom prostoru kao nešto negativno i kao nešto što nismo dobro učinili kao predstavnici demokratske izabrane vlasti ovdje u Hrvatskom saboru od naših sugrađana. Ovdje se čula diskreditacija, omalovažio se rad jedne osobe, ignorirala se njegova stručnost, difarmirali smo sve što je činio do sada u svom radu, profesionalnom, vrlo nisko, nekorektno i selektivno. Jednog od kandidata na dosad neviđeni način pokušali su kolege, prije svega iz nekih drugim političkih stranaka, na neki način na neki način svesti na osobu koja se zapravo, i nema pravo kandidirati za ovu funkciju. Još jednom ću ponoviti, Povjerenik za informiranje, bira se u Hrvatskom saboru, Povjerenik za informiranje odgovara za svoj rad Hrvatskom saboru, svoj posao mora obavljati sukladno Zakonu kojim je propisano i njegovo djelovanje. Ako zadovoljava uvjete, a zadovoljava, tada ćemo mi odlučiti kome ćemo dati glas, a rekli smo 2 kandidata imaju sve uvjete sukladno Zakonu i kao što je propisao Odbor za Ustav, za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Kada govorimo o financijama, još jednom ću reći, i zato jer mijenjali su se kolege ovdje u Sabornici, dakle, koliko je za vrijeme SDP-a bilo stalo, a ne samo na deklarativnoj razini, da funkcionira Ured povjerenice, vidjelo se iz dodijeljenih financijskih sredstava od milijun i nešto tisuća kuna, 2014., do ove godine, dakle 2018., 3 milijuna 700 000 kuna. Nadam se da će budući Povjerenik inzistirati na tome da se Ured ojača, primjerice u Škotskom uredu radi 35 ljudi, zašto to spominjem, zato jer je približno zemlja velika k'o naša, mi ih imamo 14, mislim da će tu imati i podršku svih zastupnika koji se tako zalažu da dosadašnji, dosegnuti demokratski standardi ostanu ili ih učinimo još višima. Kolegice i kolege, nakon početnih godina primjene Zakona, stekli su se uvjeti, i da možemo reći da je Povjerenik za informiranje ili Povjerenica, i sam Zakon, učinio tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj proaktivnima, možemo reći da smo puno zadovoljniji nego u godinama kada je Zakon stupio na snagu, jednako tako, vjerujem da svi želimo istinski transparentan i otvoren sustav, koji će služiti i biti odgovoran građanima, kao što smo to često govorili i zato nikako ne smijemo, mi u svom radu, na ovako neodgovoran način diskreditirati bilo koga, a kojeg pozivamo kao Hrvatski sabor da se javi za neko od najodgovornijih funkcija u Republici Hrvatskoj, jer na takav način, mi ćemo izgubiti vjerodostojnost, mi ćemo izgubiti kredibilitet i kada Hrvatski sabor bude pozivao da se kvalitetni profesionalci jave za neku dužnost, oni će nam reći ne, ne želimo, ne želimo na stup srama zbog nečeg što nismo učinili, nismo krivi, a vi nas na takav način želite diskreditirati. Stoga, vas molim budite odgovorni, izaberimo osobu koja ima sve kvalifikacije, sve preduvjete da dobro nastavi rad kao Povjerenik za informiranje, a mi u tome njemu moramo pomagati, biti neka crta ili nit vodilja u onome kako smo i mi zamislili i Zakon naše demokratsko društvo. Hvala vam lijepo. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Zaključujem raspravu o Prijedlogu kandidata za izbor povjerenika za informiranje, a glasati ćemo kada se steknu uvjeti, a to jest vjerojatno sutra.

izvolte kolegice.